(HDZ)** Sad idemo na nastavak rasprave o predviđenim točkama dnevnoga reda. Konačni prijedlog Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite, drugo čitanje, P.Z.E. br. 735 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku, zdravstvo, europske integracije. Hitni postupak. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo, evo nakon prvog čitanja pred nama je i Konačni prijedlog Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite. Ja želim ovog trenutka zahvaliti svima onima koji su u prvom čitanju podržali ovaj Zakon. Evo 3 glasa suzdržana i 102 glasa za. Hvala lijepa. To znači da smo na uistinu dobrom putu, putu gdje želimo zapravo i naš zdravstveni sustav poboljšati njegovu kvalitetu i naravno izjednačiti se sa onim najvišim europskim standardima. Kontinuirano pa neću reći zadnjih desetljeća, reći ću jako, jako dugo u Hrvatskoj zapravo od razdoblja Andrije Štampara govorimo da zdravstveni sustav mora biti orijentiran prema pacijentu bolesniku, da pacijent bolesnik mora biti u središtu pažnje, da pacijenti imaju pravo na suodlučivanje, ali imaju i pravo na razvidnost zdravstvenih podataka. Upravo zato potreban je zakonodavni okvir, okvir koji će na neki način regulirati sve ove potrebe, principu bi se izjednačiti sa zakonodavnim okvirom koji danas postoji u 16 zemalja Europske unije. Dozvolite mi da ih malo taksativno navedem čisto radi ilustracije da se zapravo vidi koje zemlje imaju ovakav Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite. Velika Britanija još od, možemo sada reći već i davne 1990. godine, Finska, Španjolska, Češka, Poljska, Francuska, Nizozemska, Portugal, Irska, Njemačka, Bugarska, Italija, Latvija, Malta, Litva i evo od, dakle 2006. godine Austrija, zemlja sa kojom smo i mi počeli zajednički raditi na ovome Zakonu. Možda evo i prigoda da ovdje, dakle u našem Hrvatskom saboru zahvalim bivšoj ministrici Mariji Raukalat koja je i našeg podrijetla s kojom smo zapravo zajednički izrađivali dva zakona, i i u Austriji, ali i ovaj u Hrvatskoj. Zakonodavni okvir za promicanje i unapređivanje kvalitete zdravstvene zaštite omogućit će procjenu rezultata liječenja u uvid u djelotvornost zdravstvenog sustava na svakom njegovom segmentu. Omogućit će naravno i uspostavu još više profesionalnijeg sustava kvalitete. Što to zapravo znači? To znači da imamo jasno definirane ciljeve koje želimo dostići, a to su učinkovitost, dostupnost, sigurnost, puna orijentiranost prema pacijentu bolesniku, objektivna mjerljivost i razvidnost. I sve ovo što sam zapravo rekao možda je najbolje ilustrirati na nekim konkretnim primjerima koji su evo da tako kažem lako shvatljivi svima i onima koji će zapravo detaljno proučavati ili koji su već proučili ovaj Zakon, ali i onima kojima se zapravo to odnosi, a to je praktično 4 i pol milijuna građana u Hrvatskoj koji će moguće jednoga dana zatražiti, dakle zdravstvenu zaštitu. Uzmimo za primjer operaciju žučnih kamenaca. To je danas jedna rutinska operacija koja se praktično radi u svim našim akutnim bolnicama. Međutim je činjenica da ovoga trenutka mi ne raspolažemo razvidnim podacima koliko primjerice postoperativni tijek nakon jedne takve danas možemo reći banalne operacije traje u različitim bolnicama. Mi danas ne raspolažemo podacima koliko dana prosječno leže pojedini bolesnici nakon određene operacije, u ovom slučaju operacije žučnoga mjehura, odnosno žučnih kamenaca. Koliko posto imamo infekcija nakon opet ponavljam tzv. banalne operacije, ako niti jedna operacija nije banalna i svaka operacija sa sobom nosi određeni rizik. Koliko je postotak ponovnih, a neplaniranih zahvata i u konačnici koliko se primjerice posto bolesnika sa određenim komplikacijama nakon otpusta iz bolnice ponovno vraća u bolnicu. Evo ovo su zapravo samo neki od tzv. pokazatelja. Ti pokazatelji su izuzetno značajni, oni se danas evo kao što sam rekao prate sukcesivno u 16 zemalja Europske unije i ubrzo kada i naše, dakle naši dijelovi zdravstvenoga sustava budu počeli pratiti te pokazatelje mi ćemo prvi puta se moći uspoređivati sami između sebe, ali i prema drugima. Tada ćemo zapravo vidjeti uistinu koliko vrijedimo i prema zemljama dakle Europske unije prema ovih 16 zemalja, ali i prema zemljama koje se nalaze izvan Europe, a to su Kanada, Sjedinjene Američke Države ili Australija. I reći ću vam da evo nekakvi preliminarne, a naravno da smo radili određene simulacije prije nego što smo ovaj zakon i evo stavili ovdje u Hrvatski sabor u proceduru, pokazuju da ćemo biti ugodno iznenađeni posebice sa našim centrima izvrsnosti, jer definitivno ono što danas radimo u Hrvatskoj je uvelike na zavidnom nivou što se u konačnici zapravo i pokazuje i sve boljim epidemiološkim podacima kojima svi svjedočimo Kada govorimo o pokazateljima kvalitete naravno oni zapravo moraju biti, zadovoljiti nekoliko osnovnih kriterija. Što to znači? To znači da su dostižni, da su mjerljivi, da su prihvatljivi naravno da su prilagodljivi. Zašto? Pa zato što se standardi kontinuirano mijenjaju, oni bivaju sve veći i veći i moraju ti parametri biti takvi da će se naravno prilagođavati onome što želimo, a to je uvijek bolje. Kada budemo imali jednoga dana, a to će biti vrlo dakle skoro jer smo pri kraju izrade dakle kompletnoga projekta vezanoga za te parametre koji će se pratiti, tada ćemo moći govoriti o nečem o čemu se kuloarski dugo godina pričalo, a to je standardizacija uzmimo npr. naših bolnica. Što to zapravo znači? To znači da će jedna procedura, jedan postupak, jedna metoda, jedan način liječenja biti standardizirani praktično u svim našim bolnicama. To je nešto na čemu danas želimo inzistirati, to je nešto što će nas učiniti u konačnici međunarodno prihvatljivim, a ono što je jako bitno ja uporno vjerujem da hrvatsko zdravstvo može postati još više konkurentno iako je ovoga trenutka na listi konkurentnosti na samom vrhu u Republici

nije isključeno da će naše bolnice ne samo uz jadransku obalu nego i diljem Hrvatske zbog prepoznatosti, zbog standardizacije i sustava kvalitete danas-sutra privlačiti ljude koji će se dolaziti liječiti u Hrvatsku. Naravno da je ovo ponajprije radi nas samih, radi građana Hrvatske i nas u konačnici koji smo ovdje. Puno se govorilo i o nečemu što se zove kategorizacija. oni koji naravno ne poznaju sustav, koji nisu ušli u njegovu srž, uporno vjeruju da se kategorizacija bolnica može provesti administrativnim aktom. Ja sam imao evo tu prigodu da sam razgovarao sa ljudima koji su početkom 80-tih godina još u bivšoj državi stvorili jedan pravilnik o kategorizaciji bolnica, vjerujem da nema zapravo tu puno ljudi koji znaju za taj podatak i koji su dakle iščitali taj pravilnik, jedan pravilnik koji je eto administrativno nastojao kategorizirati bolnice. Taj pravilnik nikada nije zaživio. Zašto? Pa nemoguće je nešto administrativno ocijeniti i reći ti moraš biti takav, a ti takav. To je nemoguće raditi. Vi morate imati objektivne pokazatelje na osnovu kojih ćete izvršiti kategorizaciju bolnice i nešto što se zove preduvjet za kategorizaciju, a to je akreditacija. Dakle ako nešto radite u okviru nekih zadanih standarda postajete prepoznati. Kada imate više dijelova koji su prepoznati, onda zapravo dobijate i nešto što se može valorizirati, a ta valorizacija zove se kategorizacija. I upravo zato ovaj zakon mora zaživjeti i profunkcionirati da bi došli do onoga o čemu smo evo opet ću reći razgovarali kuloarski, jer naravno nije bilo zapravo pomaka, a to je kategorizacija bolnica. Na kraju samo riječ-dvije. Dakle poanta je da uvedemo sveobuhvatni sustav kontrole, da uvedemo sveobuhvatnu standardizaciju svih naših dijelova zdravstvene zaštite koja se danas pruža i dakle ponajprije naših ustanova, da kontinuirano radimo i na unapređenju dakle te kvalitete, da uvedemo akreditacijske standarde koji će biti naravno vrlo vrlo zahtjevni, ali koji će označiti međunarodnu prepoznatljivost Hrvatske i hrvatskoga zdravstva i naravno da time zapravo otvorimo uistinu jedno novo poglavlje za hrvatsku medicinu i novo poglavlje za zdravstvenu zaštitu u Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Odbori? Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo raspravio je ovaj konačni prijedlog zakona i uz amandmane koje ćemo sada pročitati, prihvatio da ide u današnju raspravu i da se kao takav prihvati. Imamo devet amandmana. U prvom amandmanu se govori u članku 9. da se riječ: "klinički" briše iz razloga da se praktički to proširi na sve a ne samo na kliničke ustanove. Amandman 2. u članku 10. stavak 2. iza riječi: "ustanove i trgovačka društva" zamjenjuje se riječima: "ustanovama, trgovačka društva i privatni zdravstveni radnici". Dakle odredba članka usklađuje se sa definicijom nositelja zdravstvene djelatnosti iz članka 3. podstavka 3. konačnog prijedloga zakona. u članku 12. Povjerenstvo za osiguranje kvalitete zamjenjuje se riječima: "Povjerenstvo za unutarnji nadzor" to je zbog toga što mi po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti već u ustanovama zdravstvenim imamo organizirani unutarnji nadzor i samo mu praktički sada dajemo još dodatne ovlasti. Amandman 4. u zdravstvenoj ustanovi koja ima do 400 bolesničkih postelja. Povjerenstvo čini 5 članova od čega najmanje jedan član srednje stručne ili više spreme te jedan predstavnik udruga pacijenata. Članovi povjerenstva osim člana predstavnika udruga pacijenata moraju biti zdravstveni radnici. Iznimno iz članka 1. ovog članka, u zdravstvenoj ustanovi preko 400 postelja na svakih započetih daljnjih 200 postelja, povjerenstvo ima još jednog člana. Članove Povjerenstva imenuje ravnatelj na 4 godine, a predsjednik povjerenstva jest pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite. Amandman 5. u članku 14. stavak 1. iza riječi: "drugih nositelja zdravstvenih djelatnosti" se brišu zbog toga što predlažemo amandmanom u podstavku 4. iza riječi: "sudjeluje u vanjskoj provjeravanju kvalitetu" brišu se riječi: "drugih nositelja zdravstvenih djelatnosti" jer se iz sadašnje stimulacije podstavka 4. potpuno je nejasna namjera predlagatelja. Amandman 6. u članku 19. u stavku 2. iza riječi: "davanju" dodaju se riječi: "uskraćivanju ili oduzimanju". Na taj način se uređuje obveza obavješćivanja, uskraćivanju, oduzimanju akreditacije pri isteku roka koji je dan. Amandman 7. u članku 24. stavak 1. iza predstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi: "Predlaže ministru standarde kvalitete zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite". Iz dosadašnjeg podstavka 7. koji postaje podstavak 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi: "nadzire standarde zdravstvenog osiguranja". Amandman 8. govori o sastavu članova upravnog vijeća gdje Odbor predlaže da upravno vijeće ima 7 članova, od toga jednog predstavnika ministarstva, jednog predstavnika Hrvatske liječničke komore, jednog predstavnika Komora ostalih u zdravstvu, jednog predstavnika udruga pacijenata, jednog predstavnika primarne zdravstvene zaštite, jednog predstavnika bolničke zdravstvene zaštite i jednog predstavnika specijalista iz područja javnog zdravstva. Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "da predsjednik upravnog vijeća jest predstavnik Ministarstva". I amandman 9. radi se o o regulaciji u kazni, u članku 39. u iznosu od 10 tisuća do 15 tisuća kuna zamjenjuje se riječima: "u iznosu od 5 do 10 tisuća kuna". Dakle, tu je došlo do smanjivanja ovih kaznenih odredbi, uz ove amandmane koje odbor, koje sam u ime odbora predložio, odbor predlaže da se ovaj konačni prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite danas usvoji. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu, Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, jedan od temeljnih zakona koji reguliraju zdravstvenu zaštitu i koji kod nas dolazi na red ja bih rekao sada nakon svih prethodnih zakona i podzakonskih akata koji su bili preduvjet za donošenje ovakvog zakona. MI volimo reći pa mnogi i kritički, da je trebalo već ranije donijeti taj Zakon, ja mislim da je ovo upravo pravi trenutak jer su sazrjeli svi uvjeti, konsolidiran je financijski duh zdravstva, odnosno HZZO-a, dovedeni su u red svi zakoni i podzakonski akti, imamo dobru suradnju Ministarstva sa komorama, dobru suradnju sa sindikatima u zdravstvu, imamo vrlo kvalitetnu edukaciju u zdravstvu, dodiplomsku, poslijediplomsku, imamo već razvijenu unutarnju kontrolu u našim ustanovama i upravo je red bio da se sada ovakvim Zakonom regulira tzv. vanjska kontrola koja jamči našim osiguranicima u budućnosti puno višu razinu kvalitete usluge koju će dobiti u našim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama. Kvaliteta zdravstvene zaštiti je ja bih rekao u medicini i zdravstvu već povijesna kategorija jer od kada su uvedene zdravstvene usluge nadzire se njihova kvaliteta. Jasno kroz povijest se ona različito regulirala, danas imamo situaciju da većina država to ima regulirano posebnim zakonima, da posebno postoje strategije za kvalitetu, sama kvaliteta se dijeli, to je sada već stručni dio izlaganja, na unutarnju i vanjsku. Unutarnja je ona koje organiziraju same ustanove i regulirana je našim postojećim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, no svakako bi je trebalo potaći ovom prilikom i još jače nadzirane i od strane ministarstva i sutra od Agencije koja se ovim zakonom osniva, jer unutarnja kontrola jest ustrojena ali nije potpuno u funkciji. Ona podrazumijeva kliničke analize o svakom bolesniku, praćenje pokazatelja o liječenju i dijagnostici pojedinih skupina bolesti i bolesnika, ona zahtjeva usporedbu patoloških nalaza dakle završnih dijagnoza sa kliničkim dijagnozama. Ona zahtjeva donošenje algoritama za dijagnostiku i terapiju. Kada bi donijeli algoritme onda bi se cijena zdravstvene zaštite za 30% smanjila a kvaliteta za 50% povećala. Samo da spomenem jedan podataka u prvih 6 mjeseci ove godine, Hrvatske bolnice su povećale izdatke za lijekove za 25%, opće za 20 a zdravstveni pokazatelji u bolnicama koje broj liječenih bolesnika praktično isti. Dakle, racionalizacija je jedan značajan dio doprinosa kvaliteti zdravstvene zaštite i na tome moramo još puno raditi. Vanjska kontrola kvalitete ima dva osnovna smjera jedan je kvaliteta ustroja i funkcioniranja nemedicinskog dijela ustanove, postiže se sa ISO standardima i već je dobar dio naših ustanova i naših naših ustrojbenih jedinica ustanova krenuo tim putem, imamo čitav niz ustanova koji imaju te standarde. Drugi dio je ovaj koji se donosi ovim Zakonom to je kontrola kvalitete i ustrojavanja agencije koje će praviti akreditaciju a kasnije kategorizaciju ustanova. Zašto je sada vrijeme da se uvede ovakva kontrola kvalitete? Zato jer mislim iako se mnogi neće složiti da smo ipak u našem zdravstvu riješili ne sve, nego mnoge osnovne probleme. Na to nam ukazuju i rang liste Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih institucija koje Hrvatsku po zdravstvu meću kao što je rekao ministar po konkurentnosti u sam vrh, a po dostupnosti u tzv. A skupinu ili najbolju skupinu država u svijetu. Isto tako ankete među bolesnicima daju vrlo kvalitetne, pozitivne ocjene, druga stvar je sa anketama na ulici, dakle potencijalnih bolesnika, te ankete su uvijek negativne od Švicarske do Hrvatske, za razliku od onih bolničkih koje su daleko objektivnije jer su to ljudi koji su iskusili na sebi uslugu zdravstvene zaštite i te ankete su kod nas uvijek vrlo pozitivne i ocjene koje daju i organizaciji i zdravstvenim djelatnicima su zadovoljavajuće naravno uvijek može biti bolje i treba težiti boljemu. Ono što je još kvalitetno kod nas to je sama struka, medicinska struka po kojoj se možemo mjeriti sa svim zemljama svijeta i ja volim reći svaki ili barem ogromna većina diplomiranih medicinara a i drugih zdravstvenih struka može odmah ući u tržišnu utakmicu bilo gdje na svijetu i početi raditi u bilo kojem zdravstvenom sustavu bilo koje zemlje u svijetu. Negativne stvari koje su pred nama i koje treba rješavati su prije svega nepovoljan omjer kapaciteta zdravstvenih ustanova prema potrebama što je naravno i posljedica financijske situacije, ali su velika ulaganja u tijeku i ono što posebno zabrinjava to je broj zdravstvenog osoblja posebice broj liječnika na broj stanovnika po čemu smo među zadnjima u Europi. Pred nama je ulazak u Europsku uniju. Pred nama je izjednačavanje vrijednosti diploma. Pred nama je veliki egzodus hrvatskih liječnika u druge države. To je ono što se dogodilo u tranzicijskim zemljama koje su upravo ušle u Europsku uniju, to je ono što čeka nas i upozoravam da će to imati velikih negativnih posljedica na kvalitetu zdravstvene zaštite ukoliko na vrijeme ne poduzmemo korake, a sada je zadnji trenutak da liječnike zadržimo u Hrvatskoj. Inače ćemo morati uvoziti liječničku radnu snagu koja nije dovoljno educirana jer ne prati svjetske trendove u edukaciji osobito liječničkog kadra ali i drugih kadrova u zdravstvu. U tom smislu treba reći da je organizacija dijagnostike i terapije u Hrvatskoj na zaista zavidnoj razini. Onaj dio zdravstva kojeg moramo poticati a započela je upravo ova Vlada i naročito ovo Ministarstvo je dalo žestoke poticaje to je preventivna zdravstvena zaštita. Za nju međutim treba odvojiti puno više novaca jer preventivna zdravstvena zaštita nije samo organizacija, nije samo struka. To je i financiranje. To je najbolje investirani novac jer rana dijagnoza spašava život i naravno oslobađa novac koji bi se utrošio na kasno liječenje i kasnu dijagnostiku na druge bolesnike. Sa zdravstvenim pokazateljima možemo biti zadovoljni i mislim da je upravo to trenutak da se uvede i vanjska, vanjski nadzor kvalitete jer su zdravstveni pokazatelji upravo oni koji kažu da smo ipak osnovne probleme riješili. posljednje, posljednjih godina napreduju zdravstveni pokazatelji sa izuzetkom naravno onog razdoblja Domovinskog rata i neposredno nakon rata kada je došlo do velikog porasta malignih i kardiovaskularnih bolesti. Ali ako gledamo zadnje četverogodišnje razdoblje onda vidimo značajno bolje pokazatelje pa je recimo za godinu i pol produljeno očekivano trajanje života sa 74 i pol na 76 godina. Pa je dojenačka smrtnost prvi puta spuštena ispod 6 na 1000, sa 6,3 na 5,2. Pa je kategorija bolesti cirkulatornih organa što je mjerilo kvalitete života općenito ne samo zdravstva, smanjeno sa 499 umrlih na 100 tisuća stanovnika na 417. Maligne bolesti sa 214 na 210 umrlih na 100 tisuća što je mali pomak ali s obzirom na poslijeratno razdoblje i na stresove koje je populacija prošla ipak idemo prema boljim pokazateljima. I na kraju veliki napori za smanjenje smrtnosti od akutnih srčanih bolesti sa 186 na 160 umrlih na 100 tisuća stanovnika, pokazuje da su mjere Ministarstva kod akutnog srčanog udara dale već prve rezultate i naravno oni će se tek vidjeti nakon nekoliko godina. U tim okolnostima donosi se ovaj zakon koji je iznad čitavog ovog složenog sustava, daje jednu kapu sigurnosti bolesnicima. Daje mogućnost sudjelovanja u kontroli kvalitete svim relevantnim čimbenicima i ono što je najvažnije nakon određenih rasprava i amandmana ta kapa kvalitete, taj vrhovni nadzor nad kvalitetom zdravstvene zaštite pokriva sve sudionike. I primarnu zdravstvenu zaštitu i sekundarnu i tercijarnu. I zavode za javno zdravstvo. I ono što je osobito važno pokriva i dakle nadzire i zdravstvena osiguranja. Ovo posljednje je posebice važno jer se u zdravstvenim osiguranjima događaju velike promjene. Vi znate da je novim Zakonom HZZO odvojen od direktnog upliva državne uprave i predan osiguranicima. Reorganizacija je u tijeku, složeni zadatak ali je započeo. Vi znate da će se novim izmjenama zakona ili novim zakonima morat poticati povećanje broja dobrovoljnih osiguranja. Dakle sve više osiguravatelja će biti odgovorno i za kvalitetu zdravstvene zaštite i zato je dobro da su obuhvaćeni ovim zakonom i stavljeni pod kapu koja garantira sigurnost našim osiguranicima. Sam zakon je vrlo jednostavan. Lako provodljiv. Podzakonski akti su jasno naznačeni. A amandmani koje je jutros prihvatio Odbor su takovi da ih Klub zastupnika HDZ-a svakako podržava. Smatramo da je ovo značajan iskorak u jamstvu našim osiguranicima a posebice već onim oboljelima. Da će u našim zdravstvenim ustanovama imati sve kvalitetniju zdravstvenu zaštiti u zato treba podržati i ovaj zakon i priložene amandmane. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a. Poštovani zastupnik Miroslav Čačija. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o zdravstvenoj zaštiti te Zakon o pravima bolesnika su pravna osnova za kvalitetno liječenje i poštivanje prava bolesnika na dostojanstven postupak. Početkom ovog mandata naš ministar zdravstva obećao je provođenje kategorizacije i akreditacije u zdravstvu kao mjere poboljšanja kvalitete. Tri godine nakon toga izjavio je da akreditacija počinje početkom 2007. godine. Međutim tek u srpnju je u Sabor upućen Prijedlog zakona o kvaliteti po hitnom postupku. Strukovne komore su ukazale na niz propusta i nisu dale pozitivno mišljenje na tekst prvobitni ovog predloženog zakona. Razlozi su bili sljedeći, a ja samo podsjećam. Zakonom se primarno donosi rješenje o ustrojstvu Agencije za kvalitetu akreditaciju samo bolničkog sektora, a izostavljena je primarna zaštita, javno zdravstvo, poliklinička, specijalistička, služba hitne medicinske pomoći, medicina rada, kućno liječenje i njega što je automatski isključivalo jedno od temeljnih načela kvalitete zdravstvene zaštite, kontinuitet liječenja od obiteljske medicine preko bolnice do rehabilitacije. Danas je pred nama poboljšani tekst zakona sa djelomično prihvaćenim izmjenama koje su predlagale strukovne komore pa sadašnjim tekstom Zakona o kvaliteti bi trebao obuhvatiti sve dijelove zdravstvenog sustava. Kvaliteta zdravstvene zaštite je najvažnija za sve građane u Republici Hrvatskoj upravo zbog neželjenih događanja i događaja u zdravstvu posljednjih godina u tijeku su podsjećam postupci za naknadu šteta zbog propusta u u liječenju teži od 30 milijuna kuna. Taj je Zakon valjalo donijeti početkom mandata ove Vlade. Uz pitanje zašto taj važan zakon kasni pune tri godine ostaje i nadalje otvoreno temeljno pitanje kako će se i kada početi provoditi taj Zakon. Iz teksta zakona proizilazi da će tek slijediti provedbeni pravilnici. Dakle, ne postoje norme, kvalitete i mjerila kvalitete i potpuno je nejasno na temelju čega će se provoditi taj Zakon, a u sustavu, posebno bolničkom postoje značajne razlike u infrastrukturi, opremi, ljudskom potencijalu između pojedinih dijelova Hrvatske u sustavu zdravstva. Što je zapravo trebalo učiniti radi poboljšanja kvalitete u zdravstvu? Mi smatramo, prvo usuglasiti stručne stavove o normama, standardima kvalitete zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Drugo, mobilizirati stručna društva i komore u stvaranju općih i specijalnih normi za pojedina područja, definirati kliničke smjernice za najučestalije postupke. Treće, provesti opsežnu edukaciju stručnjaka o programu poboljšanja kvalitete. Četvrto, usuglasiti redoslijed postupnog uvođenja norme kvalitete. Peto, educirati stručnjake za provođenje pojedine procjene kvalitete. Zašto je sve naprijed navedeno potrebno? Prvo, zbog samih bolesnika i njihove sigurnosti da će u svakoj bolesti biti jednako kvalitetno liječeni bez obzira gdje se nalaze na području Republike Hrvatske. zdravstvene ustanove imaju stručnu i pravnu osnovu da izbjegnu neosnovane tužbe i odštetne zahtjeve. Četvrto, u slučaju individualnih grešaka koje su uvijek moguće postoji protokol za rješavanje nastale štete. zdravstvena osiguranja dobivaju sigurnost da su platili kvalitetno i stručno utemeljeno liječenje. Zakon je dakle potrebno donijeti i klub HSS-a će podržati njegovo donošenje, ali želimo istovremeno upozoriti da se donosi sa zakašnjenjem. Jednako tako ne bismo željeli da se tim Zakonom dogodi isto što i sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata koji je usvojen pred više godine, ali se u praksi evidentno ne provodi, a da nitko ne postavlja pitanje odgovornosti za to. Tako i ovaj Zakon može biti ustvari u ovom trenutku više promotivna akcija premda su svi svjesni da ga je nemoguće implementirati u praksi kroz sljedeće bar dvije godine. To se nije trebalo dogoditi jer je u protekle četiri godine bilo dovoljno vremena da se pripremi sve potrebno za jedno kvalitetno zakonodavno, cjelovito okruženje za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite. Hvala. Hvala. Za klub SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, gospodine ministre. Prvu tezu koju bi htjeli reći, zapravo konstataciju jeste vezano uz činjenicu da je ovaj Konačni prijedlog Zakona nešto bolji, nešto kvalitetniji nego što smo ga imali u prvom čitanju. Međutim, po nama on još uvijek nedovoljno izražava cilj i svrhu ovoga Zakona koji se želi postići i u tom pogledu smatramo da ga ne bi trebalo nakon ove rasprave donijeti, nego bi ovu raspravu trebalo koristiti da se u cijelosti u cijelosti izradi zapravo novi zakon. Treće što bismo htjeli reći da unutar zakona se sadrže pojedina pitanja koja u svojoj interpretaciji mogu dovesti do dvojbi, pa i krivih tumačenja. I četvrto, postoji nekoliko stvari koje upućuju na to da može doći do interesnog povezivanja nasuprot cilju koji se zakonom želi postići, a to je kvaliteta zdravstvene zaštite za pacijente. Pa dopustite nekoliko primjera primjerice oko mogućnosti različitog tumačenja. Ako uzmete odredbu članka 1. zakona onda se kaže da se ovim Zakonom određuju načela i sustav mjera za ostvarivanje i unapređivanje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite, za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu itd., i sad upodredno, na kraju rečenice kaže a sve radi osiguranja i smanjivanja rizika po život i zdravlje pacijenata. Kad se govori osiguranje i smanjivanje, dakle dvije stvari kumulativno prvo pitanje koje se postavlja jeste ako je osiguranje, da li je to osiguranje od štetne posljedice koja će uslijed rizične situacije nastupiti, ako je zašto se to nije razradilo u zakonu da se vidi kako i na koji način se osigurava i tko plaća štetnu posljedicu. Broj dva, ako je smanjenje rizika, onda se postavlja pitanje koji su to dodatni instrumenti osim ovih koji su ovdje navedeni u zakonu. Očigledno je da je predviđena rješenje kumulativno i osiguranje i smanjenje rizika. Još kada se govori o mjerama onda donekle izgleda da je smanjenje i postignuto, ali se ostavlja pitanje samoga osiguranja rizika. On nije samo sa medicinskog aspekta potrebno osigurati, nego i sa pravnog i ekonomskog itd. Drugo što bismo htjeli primijetiti jeste pitanje da kada se govori primjerice o ravnatelju agencije onda odjedanputa dođemo do dosta interesantnih rješenja koja čak ne polaze ni od toga da bi se za ravnatelja agencije propisali uvjeti zakonom koje mora imati primjerice osoba koja radi u upravi da bi mogla biti izabrana za savjetnika uprave. Naime, za ravnatelja se samo kaže da se imenuje na temelju javnog natječaja. Još je interesantnija situacija vezano za provedbu članka 10. stavka 2. Naime kaže se, vrlo jasno ako u zdravstvenim ustanovama, odnosno djelatnost svih nositelja djelatnosti zdravstvenih usluga koje imaju više od 40 zaposlenih, oni bi morali imati određeno tijelo koje treba osigurati kvalitetu zdravstvene zaštite, odnosno moralo bi vršiti ima li posebnu ustrojbenu jedinicu. Ali za one koji nemaju do 40 zaposlenih, a to mogu biti, znate 40 zaposlenih nije mali broj, u uvjetima suvremene kliničke opreme zatim medicinske opreme zatim specijalizacije itd., oni bi morali imat odgovornu osobu za kvalitetu zdravstvene zaštite. To se spominje tu i nigdje više. Nigdje više ne piše ni šta odgovorna osoba može radit, ni koje su njene ovlasti u vezano za nadzor i ispunjenje kvalitete zaštite niti pitanje koje stručne i druge uvjete ona mora ispunjavati. Dalje što bismo htjeli posebice naglasiti, to je pitanje ovoga mogućeg interesnog povezivanja. Gledajte, imamo situaciju koja je vrlo interesantna. Prvo imate situaciju da upravno vijeće određuje visinu troškova uz suglasnost ministra naravno vezano za postupak akreditacije. Drugo. Ove zdravstvene ustanove i svi drugi davatelji usluga ne moraju tražit akreditaciju. Oni su kao dobrovoljno u tom pristupu. Ali sad imate kvaku reklo bi se članka 22., u vezi sa tim člankom 20. i da ne nabrajam vezano za dobrovoljnost iz članka 17. vezano za te postotke gdje se kaže u 22. da oni koji dobiju akreditaciju mogu od zavoda dobiti stimulativna sredstva. Ili drugim riječima, ako ne uzmeš ovu, nećeš dobit ovo. razumije./… dobrovoljnost, ali je ta dobrovoljnost zakonski uvjetovana ili ako hoćete te ustanove su ucijenjene. Ako to ne dobiju, razliku novca neće dobiti. To je potpuno nedopustivo pravno. Potpuno je nedopustivo pravno, da se po tom osnovu tako propiše i da se tako u zakonu sadrži ucjena pojedinog subjekta, pogotovo sa aspekta njegovog prava na dobrovoljnost. Drugo. Potpuno je pogrešno s aspekta cilja koji se zakonom želi postići, da je ovdje rečeno da je Hrvatski zavod za obavezno zdravstveno osiguranje može stimulirat davatelje zdravstvenih usluga koji su podigli na veću razinu kvalitetu zdravstvene zaštite naših pacijenata, a koje je utvrdilo primjerice ovo povjerenstvo itd., ili sama agencija, onda bi ja tu imao sasvim drugačiji stav. Međutim, kad se ovdje kaže da je uvjet da dobijete te novce ako imate akreditaciju, onda je to vrlo ozbiljno. To je formalno a ne sadržajni uvjeti. To ima i može imati sasvim drugačiju konotaciju, pa i samo tumačenje. Dalje što bismo htjeli naznačiti jeste situacija da s obzirom da mi sve više i više uvodimo ove agencije koje praktički trebaju obavljati stručne poslove, nadzorne poslove itd. umjesto tijela državne uprave, one moraju sve više i više donositi donositi rješenja i primjenjivati upravni postupak. Ovdje se sad otvara pitanje, znate nije to samo formalni sadržaj mogućeg spora nego i stvarni sadržaj. Šta će biti ako se na osnovu tih upravnih postupaka u drugom stupnju odnosno poslije ne ostvari u žalbenom postupku nikakva zaštita, pa se pokrenu upravni sporovi? Da li mi uopće smo svjesni da naš Upravni sud u biti za materijalno pravnu pripremu i provedbu zakona nije …/Govornik se ne razumije./… I u takvoj situaciji se otvara vrlo ozbiljno pitanje. Imat ćemo ga i kod sljedećeg Zakona o trgovačkim društvima gdje isto tako agencija primjerice za preuzimanje trgovačkih društava vodi po upravnom postupku sve postupke. U isto vrijeme naravno ako se to ne riješi jel' de, otvara se pitanje upravnog spora. A pitanje je da li smo osposobili sudove za takav dio? I da li ćemo zbog ovakvih rješenja ponovo opteretiti sudove ne samo sa novim poslovima nego dovesti do, da dođemo u jednu relativno tešku situaciju sa sudstvom vezano za moguću provedbu reforme osobito za njihovu pripremu, edukaciju i specijalizaciju u sudovanju sudovanju vezano za pojedine segmente koji se javljaju kao novi oblici sudskih sporova pred tim sudom, ne pred nekim drugim, recimo sudom kao što je Trgovački sud. Posebice valja naglasiti sljedeće, da se dodatna interesna sprega javlja u činjenici da iz ove naknade između ostaloga kao izvora prihoda agencije i upravno vijeće dobiva svoju naknadu. E sad. Ako imate sljedeću situaciju da upravno vijeće određuje cijenu visine agencije, je li, određuje cijenu visine troškova uz suglasnost ministra, da u isto vrijeme dobrovoljno se ove ustanove mogu javiti u postupku, ali ako ne jave se ne mogu dobiti naknadu. I treće, da jedan od izvora prihoda agencije je i ova naknada. A onda se isto tako članovima upravnog vijeća određuje posebna naknada za rad, onda se postavlja pitanje zapravo da li oni mogu biti stimulirani da ta cijena bude veća? Istini za volju kao nekakav zaštitnik interesa ili općeg interesa pojavio bi se ministar koji bi davao tu suglasnost ili ne ili bolje rečeno bio bi stalno prikovan zapravo između interesa agencije i ustanova s obzirom da bi agencija bila dakako zainteresirana za što veću naknadu jer je to i veći prihod s jedne strane, a s druge strane ustanove odnosno pružatelji zdravstvenih usluga za manju naknadu jer to treba osigurati i ovako teško situaciju, financijsku situaciju u našim zdravstvenim ustanovama pa i drugim pružateljima zdravstvenih usluga zapravo još teži položaj. Dalje što bismo htjeli primijetiti jeste da se u članku 29. kaže da Vlada Republike Hrvatske može razriješiti člana upravnog vijeća prije isteka vremena na koji je imenovan u sljedećim slučajevima. I sad bi mi htjeli komentirati neke od tih slučajeva za koje mi smatramo da zapravo nisu odredivi, jer nije zakonom dato elemenata dovoljno. Primjerice kaže se, ako svojim radom teže povrijedi ili više puta povrijedi zakon i druge propise. E sad, šta se smatra sa težom povredom? Ajd još više puta povrijedi propise, to bi moglo biti nekakva kvantitativna, ali kvalitativna odluka, odluke nema. Drugo pitanje primjerice, ako svojim radom prouzroči štetu agenciji. Koliku i kakvu? Nigdje u zakonu nije propisano. Dalje se kaže, u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i statutom. Sad se postavlja pitanje, a šta se primjerice pod tim drugim slučajevima smatra da jeste? Onda imamo vrlo interesantnu situaciju da osnivačka prava za ovu agenciju koja je osnovana ovim zakonom zapravo obavlja Vlada, a onda bi suglasnost na statut dala Vlada, a na druge opće akte bi morao dati ministar po članku 30. Mislim da se tu previše zapravo podijeljenih nadležnosti otvara. Naravno u članku 31. je posebno pitanje, što nas raduje da se ravnatelj agencije bira odnosno imenuje na temelju javnog natječaja čime javni natječaj zapravo se provodi stanoviti izbor a ne imenovanje, a nakon što komisija odabere onda predlaže koga imenovati Vladi. Prema tome to je trebalo, izborna komisija, to je trebalo dodatno razraditi. No ostaje pitanje koje uvjete ravnatelj za Agenciju mora imati. Dakako kaže se da će Statutom biti riješene stvari međutim pitanje je da li Statutom je moguće ova pitanja riješiti s obzirom da oni provode upravni postupak i s obzirom na, se na njih, na odgovarajući način subsidijarno primjenjuje i Zakon o upravi. Dalje u članku 33. ponovo imamo vezano za Upravno vijeće kad može razriješiti ravnatelja i prije isteka vremena, opet kaže ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu. Opet se ništa ne kaže šta je to pod većom štetom i tako Naravno isto tako ako učestalo zanemaruje i nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega nastaju teškoće u obavljanju djelatnosti agencija. E sad to je dosta interesantno i preširoko dato tumačenje. Prema tome trebalo bi ga precizirati. U članku 35. nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja Ministarstvo. Vrlo je interesantno da u jednom segmentu imamo posredni i neposredni nadzor. Ja mislim da bi zapravo ovdje trebalo biti ovlast Ministarstva da prati provedbu zakona. Nema potrebe samo nadzor nad zakonitošću rada. Naime ima jedna dvojbena situacija. U Upravno vijeće Agencije ulazi predstavnik Ministarstva. E sad ako vrši nadzor nad, nad radom Agencije onda vrši nadzor nad samim sobom. I to je opet onaj sukob interesa u kojem je dosta teško, kojeg se može dogoditi i kojeg je dosta teško onda interpretirati i dovesti u skladni odnos. I u članku 42. zadnja naša primjedba malo ozbiljnija, kaže se da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije a obvezuje se Upravno vijeće Agencije da najkasnije od, do dana početka rada Agencije donese Statut Agencije. E sad smo zatvorili krug do kraja. Statutom, zakonom nisu propisani uvjeti za imenovanje ravnatelja za članove Upravnog vijeća osim gdje su pobrojani iz kojih institucija dolaze. A u isto vrijeme se kaže jedan dio bi to trebao razraditi statut s tim da statuta nema. Njega ćemo donijeti tek nakon što se upravno vijeće imenuje. Sad što smo napravili zapravo po kojim kriterijima osim kriterija kriterija voluntarizma ćemo imenovati zapravo to upravno vijeće i ravnatelja agencije. Bit će po onome kako nam se svidi. Onda to više nije pitanje zapravo natječaja. To je onda pitanje zapravo podobnosti i mi u tom pogledu smatramo da je ovaj zakon još uvijek nedorečen iako je bolji u odnosu na prvo čitanje i smatramo da ga ne bi trebalo donijeti u ovoj situaciji, a ako se inzistira na njegovom glasanju mi ćemo glasati protiv. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite.

zakon koji ima bombastičan naziv znači Konačni prijedlog zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite. Iz naziva bi se moglo odmah tumačiti kako se ovim zakonom nastoje riješiti svi oni problemi koji tište hrvatske građane vezano za kvalitetu zdravstvene zaštite. Normalno da svaki zakon treba simulirati da vidimo hoće li on u konačnici ostvariti one ciljeve i učinke koji su kao takvi planirani ako se donosi jedan zakon. Pa ću pročitati jedno od bezbroj pisama hrvatskih građana koji baš govore o ovome dijelu kvalitete zdravstvene zaštite, gospodina Domagoja Novaka koji kaže: «U mojoj sobi je bilo 4 bolesnika koja su se liječila od posljedica moždanog udara, šećerne bolesti i angine pektoris. Vlada je bila i ostala principijelna. Ova 4 bolesnika niti jedan nema mirovinu veću od dvije tisuće kuna, ali da bi živio mora kupovati lijekove i sad navodi lijekove za šećernu bolest 165 kuna, za srce 175 kuna plus PDV. Za srce i tlak 85 kuna plus PDV. Za cirkulaciju krvnih žila 99,71 kuna plus PDV. Za ublažavanje bolova 20 kuna plus PDV. Za funkcioniranje srca 30 kuna 30 kuna plus PDV i mjesečne apanaže za lijekove 30 kuna plus PDV. Imao sam kaže priliku gledati i slušati čovjeka od 70 godina kako plače. Kaže on: «Evo kad platim režije i kad kupim pomenute lijekove nisam u stanju kupiti litru mlijeka i kilu kruha.» Ako ne vjerujete ovoj mojoj ispovijedi nastojite provesti anketu kod bolesnika spomenutim bolestima i doći ćete do prave istine o nevoljama ljudi. Kad bi ovo čuo pokojni doktor Andrija Štampar vjerojatno bi se veli mrtav okrenuo u grobu. Evo to je onaj dio bezbroj pisama koje mi dobivamo gdje ljudi nama ukazuju na kvalitetu zdravstvene zaštite i s kojim se oni svim problemima susreću. vjerujem da je za nas ovdje zastupnike Hrvatskog sabora najbitnije vidjeti i odgovor ministra da li ovaj Zakon sa ovako bombastičnim nazivom daje odgovore da ćemo imati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i da ćemo ovakve probleme riješiti i rješavati. Čitajući ovaj zakon nažalost nisam našao na odgovore na ova pitanja gospodina Domagoja Novaka i druga u pismima. Dapače veze, ima to velike veze. Dapače mislim da je i gospodin profesor Letica psihološki dobro ocijenio i govor uvaženog kolege Andrije Hebranga koji je rekao: «Andrija dobro si govorio, ali vidim da ni sam ne vjeruješ u to što si govorio.» Znači imamo pojavu u Hrvatskoj ako se u bilo kojem području pojave određeni problemi onda vlast uvijek reagira istovjetno. Ili se osnivaju agencije ili se osnivaju raznorazna povjerenstva i onda se daje lažan. Stječe se lažan dojam: «Eto mi smo riješili te probleme.» I čini mi se da ovaj Zakon ima, spada baš u tu skupinu da se, pod navodnicima rješavamo problem, ali u biti nismo ništa riješili jer ne možemo odgovoriti gospodinu Domagoju Novaku i većini onih ko i vjerojatno vi u Klubu Hrvatske stranke prava, kao mi u Klubu Hrvatske stranke prava dobivate pisma hrvatskih građana koje baš govore o ovom dijelu kvalitete zdravstvene, Gledajte lijepo je to sve postavljeno. Pojmovi su dobro određeni, ali nema razrade pojmova. Što vrijedi dobar pojam nositelja zdravstvene djelatnosti pa kvaliteta zdravstvene djelatnosti evo kad ovdje imamo pismo gospodina Novaka gdje nema odgovora u ovome zakonu baš na ovo, na ovaj dio kvalitete zdravstvene zaštite. Prema tome mislim da ovaj, ovaj dio donošenja propisa radi propisa ili radi davanja lažnog dojma da ćemo nešto riješiti nažalost ne služi ni nama na čast i da ne da ne bi trebali se baviti takvima stvarima. Znamo i sami da nam je problem i oko primarne i oko sekundarne zdravstvene zaštite, najbolje znaju liječnici, to je i stajalište našeg Odbora za zdravstvo i sadržano je u programu kako i na koji način riješiti probleme. Znamo kakva je situacija sa domovima zdravlja, da nisu više ono što su bili, da ljudi za razno razne pretrage i preglede moraju po, recimo problem Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke moraju putovati u središta iz Grubišnog polja, iz Čazme, iz bilo kojih dijelova, tako je i u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ili je situacija da pacijenti kad se pojavi u bolnici oni su medicinski zapušteni i samo se može reagirati operacijama. Znači nema te preventive i onda se mora pribjegavati svim takvim nažalost stvarima. Ali, na ovo što ja govorim, što je i stajalište našeg Odbora, što piše gospodin Domagoj Novak nažalost nema odgovora u ovome Zakonu. Volio bih gospodine ministre da razuvjerite i mene i gospodina Domagoja Novaka i sve hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru da imate odgovor za ova pitanja, pa možda onda možemo i promijeniti odluku da podržimo ovaj Zakon. Hvala lijepo. ispravljam netočan navoda kolege zastupnika, a koji je citirao neispravan navod kolege Letice da sam dobro govorio ali da i sam u to ne vjerujem. Naime, ne samo da vjerujem u ono što sam govorio, nego sam to potkrijepio i brojkama. Pa onda molim da i vi vjeruju uvjerljivom govoru i uvjerljivim brojkama. Hvala. Zastupnik Ivan Bagarić, drugi ispravak. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Izgleda da ekspertni tim HSP-a od svih pisama koje dobije najčešće čita ona koja sam napiše. prvo, prvo ovo što ste, ili interpretira krivo pisma. Ne, ne, ja razumijem da ste vi mogli dobiti to pismo. Međutim sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj je daleko najsolidarniji, među najsolidarnijima n a svijetu i nema nikakve veze sa kvalitetom zdravstvene zaštite. Kvaliteta zdravstvene zaštite je posve nešto drugo. Pero, nisam kriv što niste to razumjeli, ali nije dobro napasti zakon i ovdje nazočnog ministra zbog neznanja. Hvala lijepo. Povreda Poslovnika. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. i 214. što ste vi trebali reagirati. Tu je original pisma zato nam je lako što imamo ovakve zastupnike koji pričaju priče za malu djecu. Riješite slučaj gospodina Domagoja Novaka pa ću vam vjerovati. Nisam ja, niti zastupnik Bagarić povrijedili Poslovnik, nego ste ga povrijedili vi jer ste ispravljali ispravak netočnog navoda. Poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac, Klub zastupnika IDS-a. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Pa moramo biti iskreni i reći da je ovaj Prijedlog Zakona dobra namjera. Ali mi se ipak čini da je samo dobra namjera. A znamo da i put u pakao vodi dobrim namjerama. Prije godinu dana smo raspravljali o paketu zdravstvenih zakona. Možemo reći da se tada prezentiralo kao mini reforma zdravstva. A što nakon godinu dana reći o poboljšanju zdravstvene skrbi u Hrvatskoj? Ja sam i tada govorila o tome i o stajalištu IDS-a, bilo je o tome da se zakoni donose samo kako bi se sprovela racionalizacija i ušteda te kako bi se što veći financijski teret prebacio na same pacijente. Uvjeravali ste mene, a i sve nas da tome nije tako, ali ja sam još uvijek istog uvjerenja da u tih godinu dana se nije ništa promijenilo. Imali smo i tada i sada vidjeti u samom rebalansu proračuna kada se najviše novaca daje za pokrivanje dugova, odnosno transferira baš u samo zdravstvo. Ti zakonu doneseni prošle godine niti su povećali zdravstvenu uslugu, niti su pojeftinile uslugu već su se samo generirali gubici. Nazadovala je po meni kvaliteta i raste nezadovoljstvo kako pacijenata tako i samih liječnika i ostalog medicinskog osoblja. U Republici Hrvatskoj prilično imamo staro stanovništvo koje se ima potrebu liječiti, a znao da je novac i dobro osoblje jedini jamac poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite. Isto tako možemo govoriti o broju djece, negdje oko milijun, koji je najosjetljivija populacija koja treba najviše prevencije, a mi baš toga i nemamo. A kako je i sam ministar govorio, svih 4 i pol milijuna Hrvata trebaju zdravstvenu i medicinsku uslugu. ne može nitko uvjeriti da se kvaliteta usluge u ovih zadnjih godinu dana poboljšala kad nemamo dovoljno osoblja i svih potrebnih materijalnih sredstava. Moramo svakako reći da izuzetnim naporima baš samog osoblja još sve na neki način funkcionira. Kada sam govorila u prvom čitanju o ovom Prijedlogu Zakona pročitala sam mišljenje jednog pacijenta koji je ležao u bolnici. Operirali su mu rak na debelom crijevu, trebao je izdržati onu lipanjsku vrućinu koja je bila danima u sobi, koja je predviđena za 4 bolesnika, a u samoj sobi je ležalo 6 bolesnika, bez klime, bez ormara, bez stolica za posjetitelje. Kaže: "Liječio sam se na Kirurškom na Kirurškom odjelu zagrebačke bolnice "Merkur". Bolnica je stara, odjel zreo za obnovu, ali zato medicinske sestre danonoćno njeguju bolesnike kao majke novorođenčad. Medicinsko osoblje čini nadljudske napore kako bi bolesnicima ublažilo boli. Velika im hvala za ljubav prema bolesnicima." Zato mi u klubu IDS-a apeliramo na ministarstvo da počne sa sustavnom reformom zdravstvenog osiguranja kako bi građani Hrvatske dobili zdravstvenu zaštitu koju zaslužuje. Jer građani ne mogu mjesecima čekati na preglede, na bolničke krevete, a da ne govorimo još uvijek na operacije ili na ugradnju ortopedskih pomagala. Da se bilo što promijenilo u ovih godinu dana svakako bih pohvalila ovaj Prijedlog Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite. Ali bojim se da je to samo formalno usklađenje sa stečevinama Europske unije, jer još nismo završili sa temeljima, a već govorimo o tome kako ćemo pokriti kuću krovom. Treba obraditi sve faktore koji utječu na zdravlje ljudi, od toga da se svi preventivno pregledavaju, da su cjepiva dostupna svima, da se građani kvalitetno hrane te da imaju dobar društveni i sportski život. Na takav ćemo način imati zdravu populaciju koja će i zdravo stariti. Je da citiram Ingmara Bergmana, "Starenje je poput penjanja na planinu, ostavlja nas bez daha, ali nam zato pruža veličanstvene vidike.". Starenje stanovništva jedan je od najvećih uspjeha ljudske vrste, ono predstavlja veliki izazov svima nama koji donosimo zakone, izrađujemo strategije i reforme, te donosimo političke odluke. Zato se postavlja najvažnije pitanje u zdravstvu, kako omogućiti građanima da budu što duže zdravi? Kako unaprijediti kvalitetu života? Osim traženja odgovora na pitanja, cilj mora biti pružati svima optimalne mogućnosti liječenja, održavanja tjelesnog i mentalnog zdravlja i što veći osjećaj sigurnosti i uključenosti u društveni život. Ovaj zakon isto tako nema smisla sve do trenutka dok se svi invalidi ne izjednače u svojim pravima. Moram vas podsjetiti da u našoj regulativi postoji preko postoji preko 280 propisa koji se tiču osoba sa invaliditetom, a da su pojmovi u tim propisima neusklađeni pa si naša birokracija uzima za pravo da tumače propise kako se njima prohtje. U strategiji zdravstva koja je bila na snazi do 2003. godine do 2006. do danas iz te strategije izjednačavanje prava invalida je trebalo biti gotovo, a do danas 2007. to nije učinjeno. Naša Vlada kako bi dobila na vremenu ponovno radi popis, odnosno novi registar invalida iako on već postoji. Tako da za poboljšanje kvaliteta usluga u zdravstvu najprije treba donijeti zakone koji će onda onda sigurno poboljšati kvalitetu i biti baza ovom današnjem zakonu, a to je Zakon o izjednačavanju prava teških invalida. Treba ujednačiti i pojednostaviti propise da budu svima razumljivi i sve propise staviti na jedno mjesto. Ono što smo danas imali prilike čuti iz ministarstva i nekih prethodnika, čini mi se da se idealizira zdravstvena zaštita, a ja se baš s time ne bih složila i voljela bih da se pita bilo kog građanina da se zaustavi pa da se pita da li je zadovoljan zdravstvenom zaštitom, ne bi bili baš tako sjajni rezultati. Što se tiče tehničkog dijela samoga zakona, mislim da niti u ovome nema niti D od decentralizacije. Ministarstvo imenuje, ministarstvo kontrolira, ministarstvo određuje naknade, mislim da se zaista malo pretjeralo. Evo imamo u članku 28. predsjednika i članove upravnog vijeća na prijedlog ministra imenuje Vlada Republike Hrvatske. Članak 35. nadzor nad zakonitošću agencije obavlja ministarstvo. Članak 41. Vlada Republike Hrvatske će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati privremenog ravnatelja. Članak 43. pravilnike za čije je donošenje ovlašten ministar, donijet će u šest mjeseci. Plan i program određuje i znači osiguranje, unapređenje i promicanje ministar. Sve naknade određuje ministar. Prema tome mislim da zaista se malo pretjeralo u ovome, mislim da se trebalo na neki način to decentralizirati i da svake udruge imaju pravo dati svoje prijedloge. Na kraju moram svakako reći da kvaliteta zdravstvene zaštite se ipak neće poboljšati samo formom, samo jednim zakonom već promjenama, reformom zdravstvene zaštite, povećanjem prihoda zdravstvenim ustanovama, zapošljavanjem odgovarajućeg broja medicinskog osoblja, izgradnjom modernijih bolnica i promjenom sustava samog HZZO-a. Ako se ono decentralizira onda možda još i imamo neke šanse za poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Stjepan Bačić. **Bačić, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ispravit ću jedan netočan navod. Kolegica je rekla: "novac je jedino jamstvo kvalitete zdravstvene zaštite". To je apsolutno netočno. Jamstvo kvalitete zdravstvene zaštite je stručni rad i dobra kontrola, a da je novac nije jedino mjerilo i sigurnost kvalitete vam je upravo Sjedinjene Države koje najviše izdvajaju za zdravstvo, a imaju 40 milijuna ljudi koji uopće nisu zdravstveno zbrinuti, osigurani. Podatak da 20% smo u prvih šest mjeseci potrošili više za lijekove, a da su nam zdravstveni pokazatelji isti, isto govori nešto. To su činjenice. Prema tome nije novac jedino mjerilo i sigurnost kvalitete. Klub zastupnika HSLS-a, poštovani zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. Hrvatskoj promicati kvalitetu bilo kojega ministarstva, bilo kej javne institucije, bilo kojega tijela s javnim ovlastima i bilo koje javne službe naprosto stoga što je mišljenje nas kao liberala da država i sve državne institucije nisu ništa drugo nego javna služba za dobro građana jedne države, jedne političke zajednice pa je onda posve jasno da kvaliteta javne službe, kvaliteta javnoga sustav ili društvenoga podsustava, naročito zdravstva jest ujedno i temeljni smisao postojanja javne službe. Prema tome ako govorimo o pojmu kvalitete poglavito velim kvalitete zdravstvene zaštite onda svakako možemo reći da u svim ovim taksativno navedenim odrednicama što bi kvaliteta trebala značiti i što će ona propisivati, apsolutno mislimo da bi to trebalo podržati i to čak izvan određenih političkih rasprava ili stranačkih razlika. Ono što međutim nije dobro jest činjenica da u Hrvatskoj u ovako možemo reći šlampavo organiziranom, krnjem sustavu, naročito kao što je zdravstvo u kojem postoji čitav niz dvojbi, od financijskih, organizacijskih, logističkih ako hoćete upravnih, teško je odrediti pojam koji je inače sam po sebi dosta fluidan, dakle pojam zaštite, odnosno zaštite kvalitete. Pojam kvalitete je uvijek povezan u određene kulturološke ako ako hoćete i lokalne običaje, kulturološke razlike, stupanje razvitka neke političke zajednice ili neke zajednice općenito, različite navike življenja, mentalitete, dakle svem onome što se u najširem nekakvom sociološkom smislu mogu nazvati neke društvene navike, sustavi mišljenja, sustavi vrijednosti i bojim se da u sustavu koji je sam po sebi nedovoljno dobro organiziran ili sustavu koji je sam po sebi krnji organizacijski, teško ćemo uspostaviti još i odrednicu pojma kvaliteta, pa onda naravno susljedno i učinkovite mjere zaštite te kvalitete. Naravno tu se postavlja jedno temeljno pitanje mi želimo uspostaviti kvalitetu u odnosu na što, ako je to kvaliteta postojeće institucije one su loše, onda ne možemo niti govoriti o kvaliteti lošega. A mislim da ćemo se svi složiti da naše zdravstvene ustanove po nekakvoj prosječnoj percepciji građana ne možemo nazvati dobrim ustanovama ili ako možemo nazvati dio tih ustanova dobri sigurno je da cijeli sustav ne možemo nazvati nazvati dobro postavljenim i dobro vođenim. To vam je jednako tako da pokušavate od nekoga tko recimo je već možemo uzeti primjer nekog sportaša ili bilo koga koji je loše psihofizičke kondicije njega učiniti kvalitetnim, dakle učinit ćete možda kvalitetnijim ono što je već u lošoj kondiciji, tako je jednako sa cijelim sustavom, ako je on loše postavljen, loše vođen, ako njime nismo zadovoljni onda zapravo možemo govoriti o kvaliteti lošega. Mi bismo najprije trebali uspostaviti način ili pronaći način na koji ćemo uspostaviti dobro vođen, dobro organiziran ustrojen sustav kako bismo mogli govoriti o njegovoj kvaliteti. U 8 godina, u dva saborska mandata gotovo da nema pitanja o kojemu sam više slušao, o kojemu sam više raspravljao, o kojemu ljudi iznose oprečne subjektivne predodžbe ali oko kojega možda se najčešće vodila rasprava kao o nečemu što svi zajedno želimo poboljšati i promijeniti, to je sigurno zdravstvo. To je pitanje oko kojega stalno raspravljamo, u svih ovih 8 godina mi govorimo da je ono loše, da nedostaju sredstva, da ne možemo biti zadovoljni sa kvalitetom zdravstvenih ustanova i podinvestiranošću cijeloga sustava, ali mogu reći da svih tih 8 godina koliko god ako se sada mogu izraziti zdravstvenim terminima, koliko god da je taj organizam bolestan mi ga već 8 godina liječimo Aspirinima ili čak kat kada, kada smo frustrirani i mi i cijeli sustav onda Apaurinima. Zato je pitanje koje mi postavljamo možemo li organizam koji je bolestan, možemo li organizam koji nema dovoljno kondicije, organizam koji nije dovoljno jak i stabilan možemo li uopće govoriti o kvaliteti takvoga sustava ili moramo prvo mi kao zakonodavna vlast, Vlada, kao izvršna vlast, lokalna samouprava, područna uprava moramo uspostaviti takav sustav, odnosno podsustav zdravstva, društveni podsustav da on on postane čvrst, stabilan, da se zna izvori financiranja, da se zna koliko sredstva nedostaje, kako ćemo ih namaknuti, da se znaju prava, da najprije počnemo štititi prava pacijenata, taj Zakon smo donijeli pa ga zapravo ne provodimo ili se ne provodi u cjelini kako bismo onda mogli govoriti o zaštiti kvalitete. Najgore je što može učiniti jedna zakonodavna vlast, jedan saziv parlamenta u svojem mandatu u svojem nekakvom zakonodavnom i normativnom optimizmu jest donositi zakone koji su neprovedivi ili zakone za koje sada već znamo da će se moći provoditi nakon što uspostavimo uspostavimo druge potrebne mjere da bismo ga mogli provesti. Sjećam se prije 4 godine, pred kraj mandata onoga saziva Sabora govorio sam o tome da recimo donosimo Zakon o visokom školstvu koji je zapravo neprovediv i kojega odgađamo, kojega ćemo implementirati s odgodom. Tako se isto bojim da danas donosimo zakon koji nećemo moći odmah provesti, iako ćemo ga teško provoditi uopće, pa i onda kada ga počnemo provoditi vjerojatno ćemo to raditi sa dosta zbrkanim pojmovima, sa pojmovima koji neće biti do kraja određeni, vi znate da je osnovno pravilo u logici da definicija mora biti jasna. Bez jasne definicije što je to kvaliteta sustava i kako zaštititi još jednom ponavljam bojim se da donosimo Zakon koji ćemo morati odgoditi ili ćemo ga provoditi u otežanim uvjetima. Ono što su govorili drugi kolege zapravo usmjereno je na to da ako je moguće još popravimo Zakon. I ja se slažem da članci koji se odnosi na sam rad agencije, na izbor ravnatelja, na žalbe, na drugostupanjske postupke ovdje nisu do kraja određeni i bojim se da će to donijeti još veću upravnu zbrku jer kada ljudi iz zdravstvene institucije svi oni koji sudjeluju u sustavu zdravstva se budu počeli koristiti mogućnostima i instrumentima koje im pruža ovaj Zakon mi ćemo praktički morati donijeti ili novi Zakon ili podzakonske akte kako bismo im mogli omogućiti da učinkovito koriste sve te instrumente. Zato mislim da je možda trebalo bolje u normativnom smislu, taksativno navesti, i naravno preciznije utvrditi što će se događati u takvim slučajevima kada se o žalbi bude trebalo odlučivati, što će se događati naravno kada se procijeni da neka zdravstvena institucija ne udovoljava određenim kriterijima, tko će se moć i na koji način žaliti što će biti sa postupcima, pa ako hoćete i sa tijekom liječenja ili tijekom zdravstvenih postupaka u institucijama za koje će se utvrditi da ne zadovoljavaju standarde kvalitete prema tome sve su to pitanja na koja na žalost bojim se nismo dobili odgovor u ovom Prijedlogu. Ono što također kao Liberalna stranka tražimo jest konačno utvrđivanje kvalitete života i standarda i kvalitete života. Vi ste ovdje naveli gospodine ministre i navedeno je dobro u Zakonu koje sve zemlje danas Europske poglavito imaju zakone koji reguliraju pitanje kvalitete i zaštite kvalitete zdravstvenih ustanova i zdravstvenoga postupka, međutim, većina tih zemalja ima i kvantificirane mehanizme i ako hoćete računske modele vrlo precizne kojima se utvrđuje ono što se danas naziva kvaliteta života. Vi znate da kvaliteta života nije onda samo pojam kojim se utvrđuje kvaliteta zdravstvene usluge, nego kvaliteta života onda pojam kojim se utvrđuje i kvaliteta socijalnih usluga, i kvaliteta socijalnih usluga, dakle socijalnih institucija, pa čak i kvaliteta obrazovnih institucija, kvaliteta recimo visokog obrazovanja, medicinskoga osoblja i medicinskih stručnjaka, liječnika. Toga svega ovdje nema, to nam nedostaje, a kvaliteta života je danas gospođe i gospodo osnovni pokazatelj razvijenosti jedne zemlje. To ne može biti nikakav subjektivni, proizvoljni, arbitrarni pojam. To mora biti kvantificirani pojam, uz sve naravno velim ove kulturološke razlike o kojima treba voditi računa. To mora biti jedan kvantificirani, kvantificirajući pojam kojim ćemo zapravo moći i mi u Hrvatskoj utvrditi kakva je kvaliteta života našega građanina kako bismo onda mogli reći jesmo li kao Parlament, jesmo li kao ljudi koji su kao Vlada, kao lokalna samouprava, područna uprava, jesmo li udovoljili tim standardima, jesmo li osigurali kvalitetu života i onda naravno u skladu s time jesu li kvalitetne naše javne institucije i onda ćemo i mi kao liberali moći reći da konačno imamo državu koja zna kada, koliko i na koji način zapravo podupire prava građana i u kojoj su javne službe upravo servis, dakle služba koja jest zato tu da podupire, poveća i zaštiti kvalitetu života. Dakle ja bih apelirao na to da pokušamo utvrditi, barem da pokušamo u nekakvom podzakonskom aktu, možda to nije moguće odmah napraviti, utvrditi kriterije i standarde po kojima će se onda utvrđivati i kvaliteta života jer, još jednom ponavljam, to je danas jedini, zapravo jedina mogućnost da utvrdimo koliko država kao javna služba odgovara potrebama svojih građana. Hvala. Pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče. Prije svega moram još jedanput kazati vrlo jasno i odrješito. Ni ministru zdravstva, ni ovoj Vladi nije do zdravlja hrvatskih građana, jer da im je do zdravlja hrvatskih građana oni bi odavno bili usvojili moj apel da se ne puši u ovom Visokom domu, da se ne puši u javnim institucijama, obrazovnim institucijama. Gospodine ministre par puta sam vas molio, pisao pismo našem dragom predsjedniku koji je podržao tu inicijativu, međutim vi i dalje nastupate. Ja ne znam je li se pravite nesposobni ili ne znate koji su europski trendovi i ne želite usvojiti taj najključniji zaključak, a to je da se u hrvatskim javnim ustanovama zabrani pušenje jer je pušenje uzročnik najvećih trauma, najvećih tragedija. U zadnjih 10-tak godina od bolesti pušenja samo iz ovog Visokog doma umrlo je ili je teško obolilo 20-tak, 30 zastupnika, ministara, predsjednika Vlada. Što se tiče ovog Zakona zašto sam pretpostavio, a bio bi jako iznenađen i zabrinut da je uvaženi kolega Hebrang odlično, briljantno govorio, a da ne vjeruje u ono što govori. Ako on tvrdi da vjeruje to bi mene jako zabrinulo. Naime, ja ću vam kazati. Kvaliteta, vi možete usvojiti jedan austrijski zakon u Hrvatskoj da on fantastično funkcionira u Austriji, da uopće ne funkcionira u Hrvatskoj. Općenito, neki dan sam govorio o tome, o velikoj razlici između zakononosne i zakonodavne kulture u jugoistočnoj Europi, na Balkanu i u staroj Europi. Bio sam na jednom skupu kojem je domaćin bio predsjednik naše Vlade, skup se odnosio na pojednostavljenje, smanjenje i činjenje efikasnijih regulatornih mehanizama. Prava je šteta što se u ovom, sazivu ovoga Visokoga doma nije uvela praksa onoga što se zove regulatory impack assesment, odnosno prosude ili procjene posljedica propisa. Ovaj Zakon mi možemo usvojiti ili ga nećemo usvojiti. Učinak njegov na kvalitetu bit će nula, zato što kvaliteta zdravstvene zaštite ne zavisi od jedne agencije koja bi bila državna agencija, nego zavisi o puno čimbenika. Ja ću vam kazati samo neke, sustav obrazovanja, sustav upisa. Mi smo doveli danas hrvatsko zdravstvo i medicinu najbolji podsustav hrvatskog društva. On je uvijek bio najbolji i on je danas i on će biti još 20-tak godina najbolji društveni podsustav. Dok je učinkovitost hrvatske politike 10 puta manja nego europskih politika, učinkovitost i kvaliteta hrvatskog zdravstva mjerena kakvim god hoćete pokazateljima zaostaje 20, 30, maksimalno 40% u odnosu na europske prosjeke. Zato sam se ja uvijek zalagao za prosvijećeni konzervatizam, da zdravstvo ne bude pionir u reformističkoj maniji, nego da bude oprezno. Dakle prvi čimbenik sam već spomenuo, sustav obrazovanja i upisa na dodiplomskom obrazovanju mi smo imali situaciju u doba kad su neke od kolegica, evo tu je gospođa Caparin, kad je ona upisivala Medicinski fakultet bilo je 7, 6 kandidata na jednoga upisanog. Danas je 2 prema jedan. Sam taj čimbenik smanjuje potencijalni ili lantentni kvalitet hrvatskog zdravstva za ne znam koliko posto. Kolega Hebrang je govorio o jednom čimbeniku koji je potpuno zanemaren, a to je otvaranje tržišta sestrinstva i liječništva prema jugoistočnoj Europi i dovođenje iz tog prostora manje kvalitetnih kadrova na hrvatsko tržište i liječništva i sestrinstva. Drugi faktor je makroorganizacija zdravstva. Vi imate apsolutnu situaciju, neki dan …/Zbog buke u dvorani, govornik se ne razumije./… u novinama čitao programe potencijalnih ministara zdravstva. Većina su moji studenti. Kad to pročitam meni dođe plakati. Znači ne zna se tko je gori od dobrih očeva i dobrih matera, a veze nemaju o javnom zdravstvu organizaciji. Vi znate kolega Ljubičiću da je nekada osnovni čimbenik kvalitete zdravstva bio šef bez obzira radilo se o šefu klinike ili šefu kliničkog odjela ili se radilo o ravnatelju bolnice. On je određivao mikrohigijenske navike, radne navike, radnu disciplinu, kvalitet. Kad bi te pogledao šef klinike smrzao bi se od straha i sada vi mislite da ćete dodavanjem institucija povećati kvalitet zdravstva. Jedna agencija, i to državna agencija doista se uklapa u jednu za mene potpuno nepojmljivu praksu osnivanja mnoštva agencija i nacionalnih vijeća. Mi imamo danas 10-tak nacionalnih vijeća, pro pos ozakonili smo Nacionalno vijeće za sport, prošli su svi rokovi, nije imenovano. Gospodine Arapoviću, molim vas provjerite kod ministra zašto se to nije napravilo da bi se to napravilo sazivu Sabora. Sabora. Mreža zdravstvenih institucija pogotovo bolnica i mapa zdravstvenih kapaciteta u Hrvatskoj je bitni čimbenik kvalitete. Klinička kvaliteta i tehnološka kvaliteta u užem smislu riječi na koju se može utjecati nema presudni utjecaj. Kakva je motivacija ljudi danas u javnome zdravstvu za rad kad njihove kolege svakodnevno i oni sami gledaju medijsko pokrivanje zdravstva? Ako napravite jednu kritičku analizu medijskog pokrivanja, u zadnjih godinu dana izgleda da je u zdravstvu sve zlo i naopako. Prepustilo se u zdravstvo policajce, državno odvjetništvo, agente pacijente. To se nije smjelo dopustiti. Svako prosvijećeno zdravstvo ima profesionalne udruge, po mogućnosti samo jednu. Ili je to komora što je dio srednjoeuropske i djela zapadnoeuropske tradicije ili je liječnički zbor, što je dio američke tradicije. I nema prostora za sindikat. Mi imamo tri profesionalne udruge, dvije stavljate u komunikaciju sa tom budućom agencijom. Liječnički zbor ste potpuno luksirali. Izgleda da on će se baviti samo nekim obrednim, imat će svoj zbor, imat će neke svoje plakate i godišnje obljetnice. Prema tome, trebalo bi ozbiljno na jednom konklavi skupiti deset, petnaest pametnijih ljudi iz javnoga zdravstva, ne sada na kraju mandata, da se porazmisli da ovaj stampedo normativni i institucionalni neće ništa riješiti, nego da se počne razmišljati o ozbiljnim problemima u zdravstvu. Eto u tom smislu, ja ću, mogu biti za ili protiv ovoga zakona. To mi je gotovo sasvim svejedno. Dio moje frustracije je vezan uz to gospodine ministre, što sam na zamolbu predsjednika Vlade bio napisao recenziju vaše reforme. Od osamdesetak stranica koje sam vam predao, usvojili ste samo jedan prijedlog, a to da se ne koristi pojam "generički lijekovi" jer stariji čovjek misli da se radi o degenericima, nego da se koristi pojam "istorodni" odnosno "istovrsni". Ja bi vam predložio da malo to pročitate još jedanput. A pogotovo bi predložio ovim kolegama koji hoće biti ministri zdravstva da nešto nauče. A svima bi pročitao da pročitaju zadnje liječničke novine da vidite na neki način tragediju, siromaštvo i bijedu hrvatske javno zdravstvene misli. Ljudi koji hoće biti ministri zdravstva, oni su zbunjeni i samo se prave važni i misle da nešto mogu riješiti u hrvatskom javnom zdravstvu. Hvala vam lijepo. Isprika gospodinu Hebrangu,

A dokaz je najbolji to da je i on u to uvjeren jer je ponovio iste moje argumente koje sam ja tamo iznio, brojčane argumente o kvaliteti zdravstvene zaštite, o dobrom smjeru zdravstvenih pokazatelja, o najvećoj konkurentnosti zdravstva unutar Hrvatske i o dobrom rejtingu i međunarodnim mjerilima. A isto tako se slažem i s njegovim pojavama koje je opisao. Znači mogao bi zaključiti da on je vjeruje u ono što je govorio. Hvala. ja dijelim frustraciju kolege Slavena Letice, jer zapravo on je na neki način, i onaj moj liberalni stav koji zabranjuje svaku zabranu i onda, ali za ovu zabranu pušenja u javnim prostorijama, mislim da je to vrlo bitna stvar i da bi bilo jako dobro, eto ja sam kažem ovdje, odustao od tog svog svjetonazora. I podržavam i nažalost također budući da sam jedan od onih supotpisnika upravo te akcije koja bi doista pripomogla da se kvaliteta življenja u Hrvatskoj podigne, mislim da bi doista mogli krenuti od samih sebe. Ja isto gospodine ministre apeliram da taj prijedlog što prije prihvatite i ako ne u ovom sazivu Sabora, ali u drugim, jedno od one, iduće počme jednom takvom točkom koja će promovirati upravo jednu civilizacijsku stečevinu, a to doista ne trovanje, ne pušenju, barem u javnim prostorijama. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Zapravo, jako se zahvaljujem gospodine ministre. Očekujem vaše očitovanje kao i predsjednika Vlade u odnosu na duhanski lobij. I kao što je Predsjednik Republike rekao, ako pušite, pušite hrvatsko, ja imam neki skriveni dojam da ste vi na neki način povezani sa tim lobijem. Ja sam prijatelj osobni sa Antom Vlahovićem ali se borim protiv pušenja. Ja sam prijatelj i sa Kokurinom, pa se borim protiv pušenja. Neka idu, nek se plasiraju svoje viške novaca u promicanju zdravlja, u poljoprivredu, u turizam, osiguranje. A ne da trujete hrvatski narod, da je pušenje, po pušenju i karcinomima vezanim uz pušenje, Hrvatska na drugom mjestu među sedamdeset europskih zemalja. To je nacionalna sramota. **Šeks, Vladimir natpis "Zabranjeno pušenje". I određene službe su mjerodavne da nadziru i opominju, sprječavaju i da pušače koji puše udalje iz onih prostora u kojima puše. Dakle, nema pušenja. Ministre izvolite! vam lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo dozvolite naravno, prvo obzirom da sam prozvan, moram i odgovoriti. Profesor Letica je inače meni vrlo drag a i sjećam se njegovih lijepih predavanja dakle u okviru jednog kolegija koji se zvao "Teorija i praksa samoupravnog socijalizma". Za vrijeme dakle mog fakulteta je bio uistinu veliki pobornik i protivnik pušenja. Ja se, suglasan sam apsolutno. Ja kao i nepušač i cijelo vrijeme govorim da je pušenje štetno za zdravlje. I hvale vrijedna vaša inicijativa. Podržite je javno. Ja sam apsolutno za to. Pridružit ću vam se u tome. A kao što vidite, ove godine smo već organizirali nekoliko akcija koje su zapravo usmjerene na segment, a to je zaustavimo pušenje. Točno. Pušenje je štetno za zdravlje. Ostavlja velike posljedice, ali sigurno nije jedini čimbenik koji imamo. Najveći čimbenik je što su svi zatvarali oči i fokusirali se na samo jedan problem s kojim su više-manje baratali a ne vidjevši drugo. Najveći problem što se tiče zločudnih tumora koje ste spominjali da je u Hrvatskoj nije bilo niti jednog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka. Niti jednoga. Nikada, nikada na nacionalnom nivou, nikada nisam čuo da ste diskutirali. Da ste potegli jednu raspravu koja bi bila vezana da se jedan takav program otvori. Danas. Danas ih imamo. Ovo je Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u subotu. Veliki događaj. Moj poziv vama i svima koji su tu da dođete zapravo na to gdje će se skupiti neću reći koliko, iznenadit ćete se koliko žena diljem Hrvatske u akciji koja se zove "Korak naprijed". Prošle godine smo imali akciju koja se zvala "Pet do Zašto? Točno, bilo je pet do dvanaest. Danas smo korak naprijed, jer smo do danas u godinu dana 270 slučajeva ranoga raka dojke, 280 tisuća poziva koji su otišli ženama u Hrvatskoj u dobi između 50 do 69 godina, 280 tisuća dame i gospodo. To je pobjeda hrvatskoga zdravstva, to je nešto na čemu temeljimo i nešto što je sutra na Vladi a zove se Nacionalni program ranog otkrivanja raka debeloga crijeva. 600 tisuća poziva će godišnje odlaziti iz ovoga ministarstva. I gospodine zastupniče, kada kažete da se ne radi ja vas naravno u tome moram demantirati jer evo i epidemiologija, ja mislim da čak i danas u "Večernjem listu" ima jedan lijepi napis koji vrlo lijepo zapravo govori kuda Hrvatska ide, da ima izvanredan i dobar smjer. Pa je to možda i odgovor na neke koji su tu rekli da se stvari idealiziraju. Prošli ponedjeljak sam bio dakle to je četrdeset godina euro transplanta. Šest visoko razvijenih zemalja Europske unije, plenarno predavanje pripalo je Republici Hrvatskoj dame i gospodo. Republika Hrvatska koja danas zauzima prestižno mjesto u transplantaciji bubrega, prestižno mjesto u transplantaciji jetre, prestižno mjesto uopće u transplantaciji. Republika Hrvatska koja danas dakle predstavlja doslovce jednu silu u tom segmentu. I nemamo više slučajeve da se svi vesele kad se nešto transplantira. Ne, danas je to rutinski hvale vrijedan posao koji se radi u našim centrima. I evo, kada je tu poštovani zastupnik Kramarić možda i njemu jedan podatak da je Osijek pri dobivanju licence za transplantaciju bubrega još jedna pobjeda hrvatskoga zdravstva. I kada govorimo o tome pa govorimo o sebi, govorimo o onome kako izgledamo. Pa ovo su konkretni podaci koji govore. Evo, reći ću vam par epidemioloških podataka koje imam dakle izvučeno. Broj živorođenih na tisuću stanovnika, molim vas 8,9 praktično promila 2003. godine, danas 9,3 promila. Europski prosjek je 10,4. Bolji smo od prosjeka Broj stopa dojenačke smrtnosti na tisuću rođenih 2003. godine u Hrvatskoj to je bilo neprimjerenih 6,33. 2006. 5,19. Prosjek Europske unije je zapravo veći. Idemo dalje. Stopu smrtnosti od infarkta miokarda u zadnje tri godine smanjili smo za gotovo 15% po podacima iz 2006. Po preliminarnim podacima prvih šest mjeseci 2007. godine za gotovo 20%. Dakle, na sto koji su umirali od infarkta miokarda sada ih 20 umire manje. Na nedavnom kongresu koji je bio u nedjelju, koji je završio dakle svečanim zatvaranjem gdje su bile najveće eminencije u području kardiologije i kardijalne kirurgije u Opatiji Hrvatska jednoglasno ogromno priznanje za ovo što je napravila. I to je najveći iskorak u Europi za smanjenjem stope smrtnosti. Pa o čemu govorimo tu? tu? Pa što je drugo nego to su objektivni pokazatelji. Vi možete reći ja mislim ovako, ja mislim onako, ovo mi se sviđa ili ovo mi se ne sviđa. Ali ovo su objektivni parametri. Pa kad govorimo o objektivnim pokazateljima onda neka iznese netko tko misli da ima drugačije ali neka se pozove na publikaciju Svjetske zdravstvene organizacije, ECDCI Europske komisije ili čak hrvatskog zavoda za javno zdravstvo a ne govori dobro je ili nije dobro moje mišljenje ili nečije mišljenje.

Po svim pokazateljima atlasa Europe Hrvatska je kad su u pitanju kronične bolesti srca među prvih deset najgorih zemalja. Što se tiče ovih vaših screeninga oni samo doprinose proizvodnji dijagnostičke tehnologije u Hrvatskoj. Postoje dakako rana otkrivanja koja mogu biti korisna ali osnovni problemi su uzroci tih problema. A vi kažete trebalo bi javno apelirati za zabranu pušenja. Vi ste u Vladi, vi možete predložiti zakon. Prema tome, ja nemam šta apelirati, ja sam sto puta sa našim predsjednikom apelirao. Vi to ignorirate i ne želite to

Gospodin ministar je netočno ustvrdio o mjerama koje je poduzela hrvatska Vlada radi porasta nataliteta pa je tako govorio o broju živorođene djece na tisuću stanovnika. Međutim, netočnost navoda je u tome što se daje nepotpuna informacija odnosno prešućuje se istina da je zaustavljen, da je ministar odgovoran za zaustavljanje zakona koji je već bio pripremljen o medicinski potpomognutoj oplodnji. Evo, polovicu mandata raspravljao je o tome kako će zakon ipak ugledati svjetlo dana, onda je nastupio muk. Sramota je da Hrvatska koja je bila među prvim zemljama u Europi koja je to učinila daleke još 74. godine. Međutim, evo sada ne da više nemamo ovu novu metodu transfera jajnih stanica nego evo nemamo više ni ono što smo imali do 78. godine.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja prije mog izlaganja moram konstatirati kolegice i kolege kako ovaj zakon doista nije imao sreće s obzirom na to da je došao u vrijeme pred izbore. I kad o njemu nažalost ovdje svi mi koji smo nazočni ne govorimo kao stručnjaci a koji bi to mogli biti nego govorimo isključivo politički i politiziramo. Mogu sasvim sigurno kazati da među ovdje nazočnim zastupnicima spadam među nekoliko koji možda mogu najrelevantnije govoriti o ovom pitanju stoga što sam ovog časa u izradi između ostalog i doktorata koji pokriva isključivo kvalitetu zdravstva i skrbi a mentor mi je osobno čovjek koji je jedan od utemeljitelja kvalitete kvalitete kao takve odnosno znanstvene discipline kao takve. Prema tome, ovdje ću govoriti nimalo politički nego ću doista govoriti ono što znam, ono što vjerujem i zapravo ovdje ću svjedočiti o tome. Dakle, ovdje ću svjedočiti o tome i odbijam sve vrste rasprava koje su bile doista samo i samo politikantstvo a ni najmanje struka niti su išle u tom smjeru. Kad je u pitanju kvaliteta ona se definira, netko je kazao: «Kako se definira?» Definira se kao opseg u kome je stvarno pružena skrb u skladu s postojećim raspoloživim znanjem i opće prihvaćenim načelima i praksom. To je definicija kvalitete. Što je to stupanj kvalitete? To je razlika između skrbi koja bi mogla biti pružena od one koja je stvarno pružena. Netko je kazao: «Za koliko novca?» Pa upravo za isto novca s koliko raspolažemo. Ne govorimo o kvaliteti i dodatnom izdvajanju novaca. Dapače. Kvaliteta je u interesu svim i Vladi i građanima i svima jer zapravo se radi o postizanju kvalitete za ista sredstva. Ne za više. Prema tome ovo je jedan veliki doprinos. Posljedice pomanjkanja u kvaliteti zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama, molim vas pratite me, su na 8. mjestu vodećih uzroka smrtnosti. Ispred prometnih nesreća. Ispred AIDS-a i ispred karcinoma dojke. Prema tome o čemu govorimo? Dakle govorimo o jednome zakonu koji će sustavno pratiti kvalitetu zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u zdravstvenom sustavu koji je jedan od najboljih na svijetu. I prema postojećim parametrima, ne znam ni ja, ja mislim negdje da zauzimamo 30 i neko mjesto što je izvanredno s obzirom na to koliko izdvajamo za zdravstvenu zaštitu. Od tih 30 i nekoliko mjesta na kojima mi jesmo barem dvije trećine, ne, barem dvije trećine nego mislim gotovo svi izdvajaju daleko veća sredstva, a nemaju bolje ili imaju iste jednake pokazatelje kao mi. Sad možete zamisliti koja je revolucija ovaj Zakon o zdravstvenoj zaštiti i što se želi zapravo postići s njim kad već imamo i ovako dobro zdravstveno, zdravstveni sustav kao takav. I sustavno uvođenje, praćenja nadzora i poboljšanja kvalitete do čega ima dovesti. Prema tome ako postoji nešto što će doprinijeti kvaliteti života i kvaliteti zdravstvene zaštite onda je to ovaj zakon. Međutim nažalost konstatiram donosi se u vrijeme pred izbore, a o zdravstvu Bogu hvala svatko može govoriti i to je dobro da govori. Međutim nije dobro da politizira kao što smo ovdje slušali neke rasprave. Što je to održavanje kakvoće ili kvalitete zdravstvene zaštite? To je mehanizam stalnog nadzora provedbe. Ispravljanje otkrivenih nedostataka i sprečavanje njihove ponovne pojave. Zdravstvena zaštita se pruža po prethodno utvrđenim kriterijima i standardima. I tu su sada da ne ulazim dublje u struku. Dakle to je pitanje ustroja, provedbe i ishoda. A na temelju podataka iz literature i na temelju dobrih iskustava iz prakse ponavljam ni u najbogatijim zemljama svijeta se ljudi nažalost ne pridržavaju tih standarda i normativa. A te bogate zemlje svijeta imaju sustavno praćenje kvalitete za razliku od nas. Mi je nemamo. Mi je ovim zakonom uvodimo. Dakle oni je imaju, a a nažalost prilikom praćenja te kvalitete ustanovljavaju se stalne i trajne pogreške. Tako na primjer u jednoj velikoj Švicarskoj, govorim velikoj u smislu visokih standarda. Dakle akutni infarkt u svim bolnicama se ne tretira prema, prema zadacima struke. Dakle ne daje se Aspirin, čak niti Beta blokator niti AC inhibitori tamo gdje trebaju i na vrijeme kad trebaju. Dakle to je rezultat stalnog nadzora. Došlo se do toga, e sad možete zamisliti kako je u onim zemljama u kojima se ne provodi stalni nadzor. U Sjedinjenim Američkim Državama se ne daje Varfarin kod pacijenata, u svim ustanovama kod pacijenata na primjer koji imaju atrijalnu fibrilaciju kao prevenciju cerebralnog infarkta. osobno sam imao sličan problem. I u jednoj ovdje zagrebačkoj bolnici provode tu prevenciju. Prema tome dakle evo recimo mogu svjedočiti dakle kad to činimo i ako nemamo ovaj nadzor, a uspostavom stalnog nadzora dakako da ćemo stanje još više popraviti u svakom segmentu. Kad je u pitanju čak Švedska na razini primarne zdravstvene zaštite pacijentima sa dijabetesom se ne pregledavaju stopala. Dakle to je nekakva polazna osnova. Također se ne pregledava niti protein, onaj u mokraći niti se konstatira. Kazao sam dakle da Sjedinjene Američke Države stalnim nadzorom kvalitete su ustanovile da godišnje imaju do 90 tisuća smrtnih ishoda uslijed pogrešnog liječenja. Preko 50 tisuća trajnih invalidnosti. U Velikoj Britaniji čak 11% hospitaliziranih pacijenata trpilo je uslijed štete nanesene liječenjem. Ili 850 tiusuća ljudi. U Australiji je taj broj 16%. Dakle 16% stacioniranih trpi uslijed pogrešaka u liječenju. A 14% od njih završava sa trajnim invaliditetom. 5% čak završava smrtnošću. dakako ovih neželjenih ishoda uslijed liječenja je u okviru kirurških disciplina u što se ubraja nenadana, iznenadna neplanirana smrt na stolu, neplanirana reoperacija, neplanirano odstranjenje organa. Neplanirani ponovni prijem ili reprijem i infekcije i tako dalje i tako dalje. Među ovim događajima dakako da su i anesteziološki nepovoljni događaji u znatnom broju. 20% U Sjedinjenim Američkim Državama, u Francuskoj i Velikoj Britaniji govorimo o relevantnim podacima i izvodima iz literature. Čak 6% hospitaliziranih pati uslijed pogreške u davanju lijekova. 10% stacioniranih bolesnika u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji razvije dekubitus. 23% njih umire uslijed posljedica tih komplikacija od toga. kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita također su primijećene velike devijacije i velike pogreške. Dakle cijelo vrijeme govorim o zemljama u kojima se sustavno prati i nadzire kvaliteta. Kako? Upravo evo ovako kako mi sad predlažemo. Do sada toga u Hrvatskoj nije bilo. Prema tome sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj je sigurno dobar a uvođenje stalnog nadzora kvalitete poboljšanja apsolutno će donijeti i doprinijeti samo boljem i boljem. Prema tome ovo je jedan zakon koji je zakon iz domena poboljšanja uopće kvalitete života kao takve i jedan od zakona s kojim se ova Vlada dakako može ponositi. I ovdje nazočnom ministru moram svakako čestitati. I najmanje je mjesto danas da se ovdje napada ministra i proziva zbog posve drugih, perifernih razloga i ja bih kazao pitanja koja nemaju veze s ovim zakonom jer se zapravo koristi momenat kako bi se ne znam udovoljilo Bog te pita kome i kako. Zapravo mnogi među nama znaju da je većina ljudi koji su bolesni dakako nezadovoljna uslijed svog oboljenja i onda jednostavno se igra nažalost na osjećaje i to svakako je neprihvatljivo. I što se mene tiče apsolutno to osuđujem. Zaključujem: gospodine ministre zahvaljujem vam iskreno na ovom zakonu. Držim da će on biti veliki doprinos svim hrvatskim pacijentima. Svekolikom hrvatskom pučanstvu. Dakako bit će potpora i zdravstvenim djelatnicima, zdravstvenim ustanovama koje će zapravo imati sada jedan sustavan način praćenja i ja bih kazao jedan novi element s kojim do sada nisu raspolagali u borbi za zdravlje svojih pacijenata. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Vesna Škulić. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Ovako, ja bih voljela dijeliti oduševljenje svog kolege Bagarića i ne bih se voljela baviti politikanstvom niti politizirati oko ove teme. Međutim izazvana i statistikama koje je gospodin ministar rekao i koje su definitivno manipulacija i sa hrvatskom javnošću i sa ljudima koji su korisnici zdravstvenih usluga. Gospodine Bagariću, ja se divim koliko se vi divite koliko su naši ljudi zadovoljni zdravstvenim uslugama. Međutim, kada bi otišli malo ne samo van Zagreba, nego u zaleđe Zadra, Rijeke, Splita, Dubrovnika i gradova ja bih vas upitala koliko su korisnici zdravstvenih usluga zadovoljni kada ne mogu dobiti medicinsku sestru, medicinsku njegu u kući i sve ono što im pripada po zakonu i prije svih ovih zakona. Hvala vam lijepo. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. gospođa Hillary Clinton koja je govoreći o stanju u zdravstvu u Sjedinjenim Američkim Državama kazala da je stanje u zdravstvu u Sjedinjenim Američkim Državama skoro loše kao i u Hrvatskoj. Dobro sada. Nismo u američkom Kongresu da bi ispravljali netočni navod kongresnice Hillary Clinton. Ovo smo u Hrvatskom saboru. Dakle to je nešto sasvim drugo. Poštovani zastupnik Kajo Bućan. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. Evo već u Mezopotamiji znali su da liječenje može nanijeti štetu i smatrali su tada u to vrijeme dobrim liječenjem ono liječenje koje ne nanosi štetu. A u 17. stoljeću prije Krista u Hamurabijevu kodeksu propisane su po prvi puta teške kazne za one liječnike čije je liječenje prouzročilo štetu. Isto tako u Starom Egiptu, uz one koji su bili kažnjeni bilo je i onih koji su bili nagrađeni. Pa je tako liječnik Inhotep nakon smrti uz znak nagrade proglašen Bogom liječništva. U drugoj polovici 20. stoljeća pokazalo se je ipak da je moguće otkriti nedostatke u kvaliteti, primijeniti mjere za njihovo ispravljanje i za sprječavanje njihova ponavljanja i to bez nepovoljnih popratnih pojava. Tako se tijekom 70.-ih i početkom 80.-ih godina usavršavaju se metode procjene i mjerenja kvalitete zdravstvene zaštite, a potkraj 80.-ih održavanja i poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite. Bit kvalitete zdravstvene skrbi kako piše uvažena profesorica Mustajbegović, njen ključni dio, njezin pokretač nije tehnika, bez obzira kako dobra i savršena bila, nisu isključivo novci, uvijek će liječenje ostati umijeće, umjetnost koja počiva na ljudima, njihovoj želji, posvećenosti i ustrajnosti. Činjenica je da kakvoća i kvaliteta zdravstvene skrbi dio i profesionalne etike zdravstvenih djelatnika, dio i njihovih etičkih načela i da se želi uvijek pružiti skrb visoke kvalitete. No da je izgradnja sustava osiguranja kvalitete u zdravstvu proces koji traje dosta dulje. Uz zdravstvene djelatnike još su dvije kategorije skupine ljudi koje zanima zdravstvena zaštita, a to su oni koji skrb primaju, tj. korisnici i oni koji je plaćaju. Bolesnici imaju pravo na skrb visoke kvalitete, a ekonomisti žele skrb visoke kvalitete kao protuvrijednost za novac koji se ulaže. Temelj koncepta ovog Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite jest orijentacija prema bolesniku. Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite želi se obveznim uvođenjem pokazatelja kvalitete rada omogućiti usporedba bolnica i njihovih rezultata kako bi se spriječila i veća odstupanja u smrtnosti i komplikacijama pojedinih bolesti. I zato mi je jedna od rijetkih stvari s kojima bi se složio s kolegom Leticom koji je imao istup prije ona kada je apostrofirao šefove klinika i odjela kao nekad nekad kao one koji su nosioci bili kvalitete zdravstvene zaštite na jedinicama s kojima su upravljali. uvođenjem kvalitete u bolnički rad, u tercijarnu primarnu zaštitu, sekundarnu zdravstvenu zaštitu, trebalo bi izbjeći na svim klinikama, odjelima vrednovanje minulog rada, titule, uspostavljanja mira na klinici ili odjelu i slati odgovornim nadležnim tijelima čiste i nefrizirane izvještaje. Na taj način bi zanemarili, na taj način bi jedan sustav koji je nekad bio, a hvala Bogu danas je sve manje i manje prisutan novim mjerama koje uvodi ministarstvo, a to je sustav zataškavanja stvarnog rada sveli i vjerujem da će ga ovaj Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite svesti još na najmanji mogući minimum tako da će se kvaliteta sukladno ovom Zakonu moći procjenjivati u svim segmentima rada zdravstvenih ustanova i obuhvaćat će upravljanje, racionalnost ekonomskog poslovanja, postupke liječenja, obrazovanja i znanstvene aktivnosti, njegu bolesnika, sigurnost laboratorij i aparata, sigurnost bolesnika i medicinskog osoblja, zaštitu prava bolesnika, komunikaciju s javnošću i praćenje rezultata liječenja. i ustvrditi da zapravo ovaj Zakon nije paralela niti nadomjestak programu nadzora odnosno inspekcije u zdravstvenim ustanovama. Evo na osnovu ovoga što sam rekao i pridružit ću se kolegama koji su govorili prije mene i glasovati ću za donošenje ovog Prijedloga Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite. **Bačić, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Ja se pridružujem onima koji podržavaju ovaj zakon jer smatram da je došao u pravo vrijeme da bi ono što je već i o dosadašnjim zakonskim aktima koji se tiču zdravstva pogotovo Zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje je i Zakon o pravu pacijenata, pacijent u centru pažnje. Dakle šta ovaj zakon ima za cilj? Ima za cilj da sve ono što smo i u dosadašnjim zakonima na neki način sublimira u ovom Zakonu o kontroli kvalitete, da bolesniku garantira sigurnost, da je on siguran da će mu zdravstvena usluga biti pružena na najbolji način da će ona biti standardizirana i kao takva mjerljiva i usporedljiva. Prema tome moći će se svaka ustanova uspoređivati jedna s drugom, a moći će se hrvatske ustanove uspoređivati sa sličnim ustanovama i u drugim zemljama Europe i svijeta. To je zapravo glavnina i svrha ovog zakona. Pogotovo što Agencija za nadzor kvalitete ili agencija koja će voditi akreditaciju je postavljena na neki način autonomno izvan sustava ministarstva. To znači otpast će i one primjedbe koje se obično daju da sustav sam sebe pokriva kada su u pitanju neke komplikacije i greške medicinske. Prema tome imati ćemo jedno neovisno tijelo koje će pokrivati sve zdravstvene djelatnosti, kontrolirati će kvalitetu kako na razini primarne zdravstvene zaštite, a tako i na razini sekundarne i tercijalne, dakle u ono što je najveći broj to je bolnička zdravstvena zaštita. Tu je bila spomenuta i kategorizacija koja je započeta u Hrvatskoj pred nekoliko godina, međutim zbog raznih neodlučnosti ja bih rekao u nekoliko zadnjih godina, ona je na neki način zaustavljena. Međutim mislim da će ona biti nužno ju donijeti u što skorijoj budućnosti kako bi i ovaj Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i poglavito akreditacija doživjeli jednu cjelinu. Dakle mi moramo i tehnološki i po pitanju struke neke stvari standardizirati i rangirati po razinama zdravstvene zaštite. Kategorizacija je zapravo svojevrsno razvrstavanje bolnica, kada govorimo o bolnicama, na nekoliko razina, dakle razina lokalne bolnice, županijske bolnice, regionalne i kliničkih centara, dakle centara izvrsnosti. To će nam svakako biti nužno i mislim da tek kada i to budemo imali, da ćemo onda imati zaokružen sustav kvalitetne zdravstvene zaštite i garancije kvalitete i sigurnosti našim bolesnicima. sadašnji prijedlozi ovom zakonu govore da Agencija za kontrolu kvalitete nadzire još jedan segment, a to su zdravstvena osiguranja da se ne dogodi da zdravstvena osiguranja kroz svoje vidove publikacije nekih preventivnih pregleda, sistematskih pregleda itd. ugovaraju nešto što neće odgovarati kvaliteti. Prema tome mislim da je u ovom zakonu i to uočeno uočeno i dobro je da je spomenuto da agencija nadzire i osiguravajuća društva i to je velika stvar da ne dođe do nereda da se ovaj tzv. državna osiguravajuća društva razlikuju zbog konkurencije od ovih privatnih osiguranja. Dakle svrha zakona je da se pacijent stavi u centar pažnje, da se njemu garantira kvalitetna usluga. Ona će biti moguća ako imamo standarde, ako imamo postupke, dakle te akreditacijske standarde koje će voditi agencija to je sve u ovom zakonu predviđeno i ja očekujem da će ovaj zakon biti još jedan pozitivan pomak u kvaliteti zdravstvene zaštite koja je i dosadašnji govornici su rekli, i onako na zavidnom nivou bez obzira na sredstva koja se ulažu. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 5 minuta, Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

porez na monopol, porez na dobit. Neka plaćaju 75%, a ne 30% i tih 75% neka se usmjeri za liječenje oboljelih od karcinoma od pušenja. U Hrvatskoj od cigareta godišnje negdje umire oko 2400, 2500 ljudi, znači po toj nekoj logici u Istri od 100 do 150 ljudi i ne može netko jednostavno uzeti 800 milijuna kuna neto dobiti nakon oporezivanja a ne s druge strane recimo pratiti taj zdravstveni sustav. Govorimo o zdravstvu, ali opet bez institucija i općih bolnica neće biti ništa. Te opće bolnice su na neki način pred bankrotom i to valja promijeniti. Ja ne znam kako šokirati, da jednostavno upozori na taj problem, pa zato ću i reći da taj problem se može riješiti jedino vraćanjem SIZ-ova, da svaka županija na svome sa svojim upravlja sa svojim, jer je apsurdno gospodine Bagariću da više novaca za zdravstvo iz državnog proračuna Republike Hrvatske ide u Mostar no što se vraća u Istru koja po stanovniku u državni proračun najviše izdvaja, negdje oko 10 milijardi kuna godišnje. I onda šta nam još gospodin Lino Čeervar radi na vašim skupovima, izračunava da je u četiri godine Istra dobila nekih 2,7 milijardi kuna, ali nije rekla da je dala 40 milijardi kuna, a 2,7 milijardi kuna koliko je to novaca? To je novaca za tri rukometne dvorane u jednom Osijeku. I to jednostavno o tome također treba progovoriti. Drugo što želim reći, novac u ovoj zemlji kada je riječ o općim bolnicama, ide isključivo tamo gdje je HDZ na vlasti. Pogledajmo ovaj zadnji kredit, odnosno ugovor kojega ćemo sa Europskom bankom za pola sata ratificirati. Europska banka daje zajam od 330 milijuna kuna, na tih 330 milijuna kuna ili 325 nije bitno, država daje još toliko novaca i na to daje još 140 ili 144 milijuna kuna. Kamo ide taj novac? Ide u bolnicu Merkur. Zašto? Jer je tamo gospodin Hebrang. Ide bolnica za tumore, jer je tamo gospodin Turić. U Split zato jer iz Splita dolazi gospodin Sanader. U Osijek zato jer je iz Osijeka gospodin Šeks. U Zadar, jer je tamo Kalmeta. I onda si ja postavljam pitanje gdje je tu Primorsko-goranska županija, Rijeka, odnosno Istra. Bila je prezentacija opće bolnice u ponedjeljak, ali normalno ministra u Pazinu nema. A za 2007. u proračunu za Opću bolnicu Pula, osigurano je 13 milijuna kuna, ali za period 1.1.–30.6. po izvršenju proračuna, o tome ćemo kasnije raspravljati, doznačeno je toj instituciji negdje oko 160 tisuća kuna. I dosta takvog odnosa prema onim sredinama gdje nije HDZ na vlasti. Znači, za kraj, bez novaca nema kvalitetnog zdravstva, svaka čast našim liječnicima i našim liječnicama, oni i one drže taj sustav ali se postavlja pitanje do kada, znači osnovni problem ukoliko ćemo nešto razriješiti je jedna pravična preraspodjela preraspodjela novaca između pojedinih zdravstvenih institucija. Istina senatorica Clinton, kada je ovdje je netko spomenuo rekla je otprilike da je zdravstveni sustav u Sjedinjenim Američkim Državama gori od zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, da je Američko zdravstvo daleko bešćutnije od Hrvatskog u to uopće ne treba sumnjati ali Hrvatska sve čini izgleda da kopira Ameriku to onda nije obećavajuće, jednom rječju razumljivo, ovaj zakonski prijedlog na neki način treba podržati ali ovo o čemu govorim su problemi funkcioniranja zdravstva između ostalih u onim sredinama gdje HDZ nije na vlasti. Nekoliko ispravaka netočnih navoda prvi poštovani zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, ispravio bih kolegu Kajina koji kaže da u Mostarsku bolnicu odlazi ovoliko novaca više od ovoliko onoliko itd., dakle apsolutno netočan navod, nije točno da za zdravstvo u Mostar odlazi ni jedna lipa, za zdravstvenu zaštitu kao takvu nije jedna lipa nije otišla u Mostar niti u Bosnu nego je otišao određeni novac za izgradnju Kliničke bolnice u Mostaru koju podupire kao sustavu zdravstva u Bosni i Turska i Japan i Velika Britanija i Belgija i sada Hrvatska da ne podupire taj sustav, između ostaloga da ga podupire radi racionalizacije, jer Hrvatski državljani ako im se izgradi sustav dolje, kojeg gradimo, i uz pomoć Hrvatske neće morati dolaziti ovdje i primati zdravstvenu zaštitu i trošiti više sredstava. Ja ne znam odakle ti takvi podaci ako ih nisi dobio iz nekog od SIZ-ova na koji se pozivaš. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Hvala lijepo, kolega Kajin je tu svašta nabrojio i sve bi mu se moglo nabrojiti kao netočni navod ali ja ispravljam ono što je rekao da Hrvatsko zdravstvo, odnosno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dijeli novce samo tamo gdje je HDZ na vlasti, a tamo gdje nije da ne daje. To je totalna i apsolutna neistina, raspoređuju se novci za bolničke sustave po određenim kriterijima i uvažavajući razne promjene nove postupnike dodaju se sredstva. Primjer toga je upravo Pulska bolnica gdje je HDZ nikada nije bio na vlasti, ako se to tako gleda na vlast kao kolega Kajin ona je dobila od 1. 1. povećanje za 300 tisuća kuna, ja bih usporedio da jedna druga bolnica koja je isto tako kvalitetna dobila samo 50 tisuća kuna. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak poštovani zastupnik Miodrag Žužul. Hvala gospodine predsjedniče. Ja mislim da se gospodinu Kajinu omakao jedan glagol koji može imati opasne političke konotacije, njemu se doduše ponekad dogodi da mu se omakne ja mu nisam nikada davao i ne vjerujem da ima takove stvarno konotacije, konotacije, on je rekao da je Istra dala, aludirajući da je Istra nešto dala Hrvatskoj, Istra je integralni dio Hrvatske može samo sudjelovati u obavezama i u pravima na adekvatan način kao ostali dijelovi Hrvatske a nešto davati Hrvatskoj ili nešto primati od Hrvatske. Vjerujem da je bila pogreška, hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Andrija Hebrang, sljedeći ispravak. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravljam krivi navod kolege Kajina da se novac iz Ministarstva slijeva tamo gdje je HDZ na vlasti, najviše novaca Ministarstvo je dalo Koprivnici gdje nije na vlasti, Rijeci gdje nije na vlasti, Rebru gdje je vaša Vlada započela investiciju a nije osigurala sredstva, osigurala je ova vlada. A što se tiče Merkura, njega investiramo zato jer je vaša Vlada devastirala Merkur ukinuvši odjel za urologiju koji tamo radi 80 godina. Investiramo u Osijek jer je vaša Vlada htjela ukinuti pedijatriju i cijelu Vukovarsku bolnicu jer nemate pojma što je Vukovar za Hrvatsku. I da zaključim, kolega Kajin je dao netočnu analizu jer je očito da su izbori blizu. ispravak. **Bućan, Kajo (HDZ)** Ispravljam isto tako netočni navod kao kolege zastupnici prije mene da novac ide tamo gdje je HDZ na vlasti. Naime, novac ide po određenim kriterijima ide i na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti članka 8. koji propisuje kako se financiraju kliničke bolnice a kako se financiraju opće bolnice. Međutim, ja uz ovu primjedbu opraštam gospodinu Kajinu to njegovo neznanje jer je on očigledno još sa svojim saznanjima o financiranju zdravstvene zaštite u dobi samoupravnih ili interesnih zajednica, SIZ-ova itd. Ljudski je griješiti, ljudski je opraštati. Završni osvrt, ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven LJubičić. Izvolite. **Ljubičić, Neven (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. S jedne strane mogu biti zadovoljan jer je provedena lijepa rasprava i puno lijepih riječi, ali reći ću da u jednom segmentu nisam zadovoljan i da osjećam tu jednu prazninu. U prvom čitanju podsjetit ću samo 102 glasa za, 3 suzdržana, niti jedan glas protiv i sada distanciranje pojedinih klubova zastupnika od ovoga Zakona, Zašto? Zar nam uistinu izbori diktiraju da prihvatimo Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite. U izradi ovoga Zakona sudjelovao je veliki broj ljudi, u provođenju simpozija koji smo nedavno imali koji je bio izuzetno uspješan, gdje su sudjelovali najveći eksperti svijeta, gdje je proveden doslovce jedan okrugli stol sa otvorenim pitanjima, odgovorima nitko nije gledao tko je tko tko i tko je koja stranka. I sada distanciranje pojedinaca i pojedinih klubova. Moram priznati da me to smeta i postavljam pitanje samom sebi zar ne želimo svi ono što uistinu treba a to je poboljšati, unaprijediti i dati zapravo okvire da tu kvalitetu unapređujemo kontinuirano i da budemo razvidni i u međunarodnom okviru. I na kraju bilo je rečeno da je to jako teško provesti, i ja se slažem, teško je to provesti ali reći ću sada sportskim rječnikom. Ova Vlada je stavljala letvice na 2 metra i preskače i preskakat će. Hvala lijepa. Hvala, ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. **Pešić-Bukovac, Dorotea (IDS)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, ispravljam vaš netočan navod. Mi se ne ograđujemo. Mi ćemo i sada kao i u prvom čitanju glasati za ovaj Zakon o poboljšanju zdravstvene zaštite. U ovom dijelu nema ništa, ali to vas ne opravdava od nepravedne raspodjele novaca. **Šeks, Vladimir

U 12 sati ćemo glasovati o dopuni dnevnog reda i o dijelu raspravljenih točaka tijekom ove sjednice. Dakle molim zastupnike i zastupnice da uđu u dvoranu, osim onih koji su već u dvorani, ti ne moraju.